Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora sa točkom dnevnom reda: - Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2014. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2014. godine; Prijedlog ovog Izvještaja podnijela je Vlada Republike Hrvatske. Materijal je objavljen na Internetskoj stranici Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Igor Rađenović, zamjenik ministra financija. Izvolite poštovani kolega. …/Upadica

I zadovoljstvo mi je i čast da dakle u ime predlagateljice Vlade Republike Hrvatske kažem nekoliko riječi o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2014.. I kao što je to uobičajeno i sa svim ovim, nekoliko riječi uvodno i o ovom setu dakle dokumenata koji prate samo Izvješće o izvršenju Državnog proračuna. Dozvolite da na početku kažem nekoliko riječi oko makroekonomskih pokazatelja koji su bili dakle u prvom polugodištu ove godine koji nažalost ukazuju na nastavak recesijskih kretanja iz proteklih godina, već smo 5.-tu, 6.-tu godinu u recesiji mislim da je to svima ovdje nažalost poznato. S druge strane određeni visokofrekventni pokazatelji u prvom polugodištu ove godine pokazuju na određenu promjenu trenda u gospodarskoj aktivnosti, tako da se nadamo da je to ipak neko svjetlo na kraju tunela. Dakle u prvom tromjesečju bruto domaći proizvod realno je bio smanjen za 0,4%, u drugom za 0,8% i primarno je to rezultat toga pada, primarno je dakle posljedica pada domaće potražnje. Državna potražnja pala je u prvom polugodištu za 1,9%, dok je potrošnja kućanstava pala za 0,5%. Došlo je do daljnjeg usporavanja inflacije mjerene indeksom potrošačkih cijena, tako je došlo do pojave blage deflacije, tako da je ona u lipnju iznosila 0,4 a agregirano na prvih 6 mjeseci -0,3 u prvih dakle 6 mjeseci ove godine. Ono što ohrabruje industrijska proizvodnja je ostvarila rast od 0,7% prema kalendarski prilagođenim indeksima, trgovina na malo realno je stagnirala a zabilježen je i porast broja dolazaka turista na međugodišnjoj razini od 7,3%, porast broja noćenja od 4,8%. I nadalje nažalost visoka prosječna stopa administrativne nezaposlanosti, po nacionalnoj metodologiji 21,1 što je bilo za 0,4%-tna boda više nego u istom razdoblju 2013. a zabilježeno je i blago, dakle realno povećanje plaća kao uzrok pojave deflacije, realan porast prosječne mjesečne bruto plaće bio je 0,2%. I zadnje i ne najmanje važno oko makroekonomskih pokazatelja da je robni izvoz u prvih 6 mjeseci znatno rastao, rastao je za 13,3%. Robni uvoz je istina bog također povećan za 3,7 ali razlika od toga je vidljiva. Nešto više o samim brojkama. Ukupni prihodi su iznosili 55,9 milijardi što iznosi 47,6% godišnjeg plana, što je povećanje od 6,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dakle 2013. godine. prihodi, najizdašniji prihodi su bili na 46,3% plana, 29,5 milijardi što 3,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji onaj prihod u porezu na dodanu vrijednost je bio 6,8% manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Situacija sa današnjim danom je znatno bolja, indeksi u odnosu na prošlu godinu su iznad 100 tako da dobar dio tog utjecaja je vjerojatno i utjecaj povećanog turizma i dodatnih napora koje čini porezna uprava i rezultati fiskalizacije. Ali ostavio sam papir tamo na stolu pa ću vam vjerojatno kasnije u replikama ili u nekim drugim raspravama moći reći i aktualnije brojke ukoliko vas to dakako bude zanimalo. Prihodi od poreza na dobit ostvareni u 3,1 milijardu, također i povećanje od 8,7% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na imovinu bilježi pad od 20% što je pokazatelj dakle negativnih i kretanja na tržištu nekretnina, tj. stagnacije oko same prodaje. Prihodi od poreza na dobitke i sreću rasli su velikim indeksima čak na 66,5 66,5 milijuna kuna indeks je 300, 400 ali to znamo da je to zbog izmjena poreznih pravila koje smo donijeli prošle godine da se dakle oporezuju i dobici u igrama na sreću zapravo u kladionicama od 750 do 30 tisuća kuna oni su do ove godine bili neoporezivi. Porez na dohodak, ukupno 718 milijuna kuna, čini međugodišnji rast od čak 29%, a to je primarno rezultat različite dinamike povrata poreza po godišnjim poreznim prijavama. Znate da je najznačajniji primatelj da tako kažem poreza na dohodak lokalna samouprava, da u državnom proračunu su te cifre znatno, znatno manje tj. minorne u odnosu na ukupan proračun. Što se tiče doprinosa, oni su ostvareni u ukupnom iznosu od 21,7 milijardi što je 19,7% više nego lani, primarno zbog promjene povrata stope zdravstvenog doprinosa sa 13 na 15 te zahvaljujući izmjene Zakona o mirovinskim fondovima i beneficiranog staža koji je postao izvanredan prihod proračuna. Možda o tome nekoliko rečenica na samom kraju. Dozvolite da još oko prihoda kažem da prihod od posebnih poreza i trošarina bilježi također međugodišnje povećanje od 13,9%, primarno zbog promjene stopa, nešto slabije od ostvarenja, zapravo ostvarenja prošle godine su porezi na pivo i na kavu, za trošarine na pivo i poseban porez na kavu, što je dakle kažem nešto slabije ali što je i očekivano s obzirom na slabiju osobnu potrošnju. Što se tiče prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda oni su također rasli, primarno zbog bolje naplate prometnih kazni. Znate da smo tu donijeli nove zakone da plaćanje na vrijeme vrijeme daje velike diskonte i sa tim velikim diskontima prihodi su daleko bolji, što će reći da je prijedlog i zakon koji ste vi usvojili, a predložilo Ministarstvo pravosuđa bilo dobro. Što se tiče rashodne strane, izvršenje je iznosilo 63,9 milijardi kuna što je gotovo 49% plana. Od toga rashodi za zaposlene 50,3% plana, nešto manje 95,4 milijuna u odnosu na 2013. Što se tiče samog smanjenja plaća, on je 134 milijuna ali zbog ovog povećanja doprinosa na zdravstveno osiguranje od 38,5 milijuna, onda je taj neto efekt 95 milijuna kuna manje nego u 2013. Materijalni rashodi ostvareni su na razini od 42,9% ili 3,5 milijarde. Materijal … smanjeni u odnosu na izvršenje 190 milijuna kuna, dakle pritisnuti svim okolnostima stišćemo koliko je god to moguće. Rashodi za subvencije bili su nešto veći u odnosu na 2013., 3,7 milijardi kuna ukupno, primarno zbog izravnih plaćanja u poljoprivredi zbog dinamike dakle plaćeni u prvom polugodištu ove godine. Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija rashodna stavka proračuna 18,2 milijarde što predstavlja 50,4% ukupno planiranih te kao izvanredan rashod u svibnju 2014. podmirene su i obveze ustanova u zdravstvu, dakle u sanaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Bilo je dakle 1,1 milijardu kuna starih dugova plaćeno u svibnju što je 36% ovogodišnjeg plana. Nešto slabija dinamika dakako rashoda za nefinancijsku imovinu, uobičajeno je to zbog procesa ugovaranja i izvođenja radova koji u pravilu dolaze na naplatu u drugom dijelu godine, taj indeks je dakle 27,5 ali ovo je objašnjenje. Što se tiče funkcijske klasifikacije to također imate, 37,8% rashoda je išlo za socijalnu zaštitu, 16,19 za opće javne usluge, zdravstvo 15,9 itd. Bilanca, ukupan manjak, višak, dakle ukupan manjak državnog proračuna u prvoj polovici ove godine ostvaren je u iznosu od nešto manje od 8 milijardi kuna ili 2,4% što je 3,4 milijarde manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. No budimo realni, glavni utjecaj na to ima ovaj izvanredni prihod od prelaska iz drugog u prvi mirovinski stup beneficiranog staža u iznosu od 3069 tako da ukoliko isključimo taj izvanredan prihod onda je manjak za nekih 300 milijuna kuna No brojke su takve kakve jesu pa sa te strane dakle 2,4% BDP-a ili 7,953 konkretno manjak državnog proračuna za 6 mjeseci ove godine. Izvanproračunski korisnici bili su 255 milijuna kuna u plusu, višak jedinica lokalne samouprave sa 36 bio je milijardu i 8 milijuna kuna u plusu i sa te strane ukupan manjak ili višak proračuna opće države iznosio je manje od 6,7 milijardi, točnije 6,690 milijuna kuna što je svega 2% BDP-a. Uzmite u obzir izvanredan prihod prihod kao matematiku koju je bitno ipak uzeti u obzir. Bilo bi dobro da je situacija zaista tako dobra. Što se tiče tiče proračunske zalihe, o njemu imate prilično kratak izvještaj što govori o tome da proračunska zaliha nije pretjerano rabljena. Dakle na INA-i nije bilo nijedne odluke što se tiče premijera i ministra financija, sve je odluke donijela Vlada u okviru proračuna. Nažalost, vjerojatno ćemo kroz rebalans morati povećati proračunsku pričuvu, ali ukupno je 170 milijuna kuna potrošeno za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama te naknadi troškova po ovrhama. Znači od tih 200 milijuna 90% je po toj po toj svrsi. Imate dakako i izvješće o jamstvima. Ukupan plan bio je 5 milijardi, od toga 3 milijarde za izvanproračunske korisnike. Izdano je dakle u prvih 6 mjeseci 2,722 milijarde, o tom imate izvješće. Što se tiče zaduživanja također imate detaljno izvješće dva navrata zaduživanja putem obveznica na domaćem tržištu, od 650 i 500 milijuna eura, euroobveznica milijardu i 250 milijuna eura sa dospijećem 2022., te detaljno izvješće o zaduživanju, standardnom zaduživanju države putem trezorskih zapisa. Evo to bi otprilike bilo oko brojki za prvih 6 mjeseci. Neću reći ništa novo. Ako kažem da smo 6 mjeseci, 6 godina na žalost u recesiji da je ukupan pad hrvatskog gospodarstva na žalost u dvoznamenkastim brojkama, da deficit kao takav je ozbiljan problem. Javni dug je ozbiljan problem ove zemlje i da svi zajedno očigledno ćemo morati učiniti dodatne napore da u proceduri prekomjernog deficita pokušamo svesti svoje rashode u okviru onoga što nam prihodi omogućuju. Možda još samo nekoliko rečenica. Ovih dana je i Državni zavod za statistiku objavio i deficite po, dakle novoj ESA 2010. metodologiji u kojoj je vidljivo i pozivam sve kojima je to bliže da pogledaju te brojke i usporede zapravo naš deficit koji se od desete do trinaeste kreće od 6, 7.7, 5.6, 5.2% po ESA metodologiji 2010. Dakle, prilično velike brojke. Ali paralelno sa tim moramo ići da primarni deficit pada 3.7, 4.8, 2.4, 1.8 u 2013. Ali vidite sad koja je razlika na žalost između onoga što nam čini opterećenje kamata i zaduženje i svih ovih 24 godine. Ne bih sada govorio kada je bilo više, kada je bilo manje. Ali kažem, naš primarni deficit u 2013. po ESA 2010. metodologije je svega 1,8%. Ali ako računamo i kamate onda je on 5.2%. Prema tome, jasno je kakav je to Damoklov mač. Evo dame i gospodo zastupnici, toliko uvodno. Raspoložen da odgovorim na sva vaša eventualna pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Imamo replike. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar, replika. U obrazloženju prihodovne strane s naslova doprinosa rekli ste da su oni realizirani nešto malo više od plana 51,8% što je posljedica i vraćanja zdravstvenog doprinosa na 15%. Međutim, zdravstveni doprinos u odnosu na plan realiziran je za 600 milijuna manje ne više, tako da to nikako ne može biti posljedica vraćanja na 15%. A niste mi odgovorili onda zašto je kod zdravstvenog doprinosa došlo do podbačaja plana ako je došlo u međuvremenu do povećanja doprinosa, tako da ovo vaše obrazloženje realizacije prihodovne strane iz naslova doprinosa ne stoji. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Znači vrlo kratko. Zahvaljujem gospodine Lesar, siguran sam da ste me slušali pažljivo. Ali ja ja sam govorio u svim svojim izlaganjima, spomenuo sam jednu, dvije usporedbe dakle sa planom. Gro usporedba je bilo ovih indeksa, pa tako konkretno i zdravstvenog doprinosa je bio usporedba sa prethodnom godinom i to je bio, tako da ove brojke o kojima sam govorio oko porasta govorio sam o prethodnoj godini i porasta indeksa oko doprinosa. Na žalost, istina je da zbog slabije gospodarske krize sad vam govorim direktno samo na doprinose, ali i na sve drugo je ove godine su prihodi podbacili u odnosu na planirano i između ostalog i zbog toga će Vlada Republike Hrvatske doći sa rebalansom prema ovome Domu u narednih dva ili tri tjedna čim ova pauza koliko čujem će biti dva tjedna. Nakon te pauze mi ćemo biti spremni da vam podastremo rebalans za ovu godinu gdje ćemo nastojati dozvolite samo ugrubo, da rashode održimo na razini planiranog. A što se tiče prihoda, kažem morat ćemo priznati stvarno da su oni nešto slabiji od ostvarenja, bolji u odnosu na 2013. primarno kažem najizdašniji PDV. I doprinosi i sve drugo što sam i govorio i bolje u 90% indeksa, bolje u odnosu na 2013. Na žalost, nešto slabije od plana. Ali to je već jedna druga tema, način na koji smo planirali i usvajali proračun. Hvala lijepa.

svaki polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna zapravo pokazuje kako je Vlada funkcionirala u gospodarskom, u financijskom smislu. prepričali neke dijelove tog proračuna, ali zapravo niste dali vjerojatno svjesno interpretaciju toga, a to je ono ključno. Interpretacija zapravo pokazuje svu katastrofu vođenja države u gospodarskom i financijskom smislu. I zbog toga i isključivo zbog toga ćemo mi ubrzo morati raditi rebalans proračuna iz kojeg će još više biti razvidno u kakvom se stanju nalazi Hrvatska. Prema tome, ovo Polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna je vrlo važan dokument kojim se nisam siguran da predaje dovoljna pozornost jer je iz njega na žalost sve potpuno razvidno. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ha gospodine potpredsjedniče, nije moj posao interpretacija. Moj posao je da vas realno izvijestim u brojkama, interpretaciju ste vi dali i u ovoj replici i svi drugi kolege zastupnici će dati tu svoju će dati tu svoju interpretaciju samih brojki. Ono što jest činjenica da mi imamo deficit, da mi imamo deficit od osnutka Hrvatske države. Da je deficit računovodstveno i mislim da sam tu bio korektan za ovo prvo polugodište najmanji sigurno u zadnjih desetak godina iz razloga i ovih izvanrednih prihoda, ali to ne znači da smo gospodarski u dobroj situaciji i to ne znači da izlaz iz te teške gospodarske situacije može biti samo i jedino i odgovornost na, dakle ovoj Vladi u kompletu. Recimo, javni dug, problemi sa javnim dugom. Objasnio sam što nam znači primarni, što nam znači ukupni deficit. Hoćemo li javni dug servisirati na način da pronađemo nove izvore prihoda ili ćemo nastaviti sa zaduživanjem. direktno govorimo o monetizaciji autocesta i svim drugim aspektima i mogućnostima da dakle izađemo iz tog Damoklovog mača koji je nad nama. Da li je put daljnjeg zaduživanja dobra perspektiva? To je jedno pitanje. Drugo pitanje je možda još teže, da li je on moguća perspektiva? Za 6 mjeseci Za 6 mjeseci ili godinu vjerojatno je, da li je za godinu, dvije kada se situacija na međunarodnim financijskim tržištima promijeni i kada ove povijesno niske kamate nešto narastu uz naše premije koje imamo i kažem zaostatke koje ćemo morati jednog dana platiti. Da li putem novih zaduženja se ova zemlja može izvući iz gliba to je pitanje, retoričko pitanje koje evo postavljam svima vama pa i hrvatskoj javnosti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče očekivala sam u vašoj uvodnoj riječi o ovom izvješću da ćete, naravno jer se radi o polugodišnjem izvješću za ovu godinu, da ćete nam naznačiti i predviđanja za rebalans, dakle da ćete nas obavijestiti kad će biti rebalans. Jer ovo izvješće pokazuje da proračun nije dobro planiran. Najavljivao se rebalans za rujan pa onda u listopadu za jedan tjedan, drugi tjedan, dakle zna se da hoće ali ne zna se kad će. Mislim da bi danas bio red i prilika da to saznamo jer smo zapravo praktički već u studenom. Također ste napomenuli da je manjak proračuna u prvih 6 mjeseci 8 milijardi kuna. Kakav manjak predviđate do kraja ove Mislim da je to sasvim uputno pitati ovom prigodom. I na kraju oko plaća. U svim proračunima ove Vlade, koliko se sjećam dosada, uvijek je nedostajalo za plaće. Prošle godine i u Ministarstvu unutarnjih poslova i u Ministarstvu obrazovanja, ove godine u Ministarstvu obrazovanja, pa me zanima odakle, zapravo koliko nedostaje i odakle ćete preraspodijeliti ta sredstva? Hvala Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo Kosor da rekao sam da će Vlada Republike Hrvatske doći sa rebalansom, znači ovih dana vršimo završne završne dogovore oko toga, razgovore oko toga kako nadoknaditi ovaj manjak prihoda koji nije ostvaren i kako rashode svesti na na mjeru koju smo i planirali. I rekao sam da, na prvoj sjednici praktički odmah nakon saborske pauze koja je čujem najavljena u trajanju od u trajanju od 2 tjedna da će Vlada kažem donijeti taj rebalans. Rebalans bi trebao na Vladi biti sljedeći četvrtak i onda će biti obznanjen. Što se tiče dakle manjka on je planiran. Pitali ste, planiran je na 13, 13, što se tiče dakle državnog proračuna, 13 milijardi i 587 milijuna i 4,1%. Hoćemo li to uspjeti ostvariti? Bojim se da ne bi išlo dalje, da, teško. Ali kažem ono što je sada pozicija barem ako mogu u ime Ministarstva financija da rashode ni na koji način, dakle ukupan iznos rashoda ni na koji način ne probijemo. Oko prihoda također možemo i moramo razgovarati i moramo naći jedan novi balans, ali on u svakom slučaju mora biti realiziran kroz rebalans. Sve drugo bilo bi neodgovorno. Hvala lijepa. Hvala i vama zamjeniče ministra. Replika poštovanog zastupnika Franje Lucića. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo poštovani zamjeniče ministra u vašem izlaganju govorili ste o deficitu, no nadali smo se da ćete to malo podrobnije objasniti, izvršenje za prvo polugodište. No i sami vjerojatno znate da vam se puno ne treba truditi jer nemate puno toga što za reći. Ali kad govorimo o deficitu onda ste govorili da je on preko 8 milijardi ili 8,5 milijardi što pokazuje da će on u konačnici po vašem biti 17 milijardi koncem ove godine. No ona naša predviđanja o kojima smo govorili i lani kad se ticalo proračuna ove vaše Vlade onda smo rekli da će on sigurno u 2014. godini biti blizu 20 milijardi. Što će u konačnici i biti. Jer svi pokazatelji koji su dosada vidljivi upravo ukazuju na to da ona predviđanja nas upravo sa ove strane iz HDZ-a kazuju da će deficit biti blizu 20 ili preko 20 milijardi. Ono što zabrinjava posebno je to da analitičari koji su u proteklom vremenskom periodu analizirali ovaj proračun kazuju da će upravo ova vaša Vlada u protekle 4 godine ukupno povećati zaduženje ove države za 10 milijardi eura. Pa stoga vas pitam gospodine zamjeniče gdje su one reforme koje ste obećali? A bez reformi jednostavno nije moguće smanjiti niti deficit, a niti ovu državu izvesti na onaj put o kojem sanjamo godinama. Stoga svi vaši planovi, svi vaši prijedlozi su se istopili. Vaš kraj i mandat ove Vlade je pri kraju, a da istovremeno za državu Hrvatsku niste učinili ama baš ništa. Odgovor na repliku, poštovani zamjenik ministra Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospdine predsjedniče. Gospodine Luciću koliki će biti deficit za ovu godinu odlučit ćete u krajnjem slučaju vi, odlučit će Hrvatski sabor. Vlada će Hrvatskom saboru predložiti dakle rebalans proračuna koji će dakle onda reći koliki nam je manjak prihoda nad rashodima. Ja sam bio vrlo precizan i rekao sam kada sam govorio, a govorimo sad o 6-mjesečnom izvješću, da je deficit ako govorimo o državnom proračunu minus dakle -7,953 dakle -7,953 milijarde a prošle godine je recimo bio -11 432. Vi ste rekli da je veći u odnosu na prošlu godinu. Prema tome, sve brojke vam jasno pišu što je i kako je. Ono što ja mogu sad sa ove govornice reći, a nemojte me tjerati da idem dalje od toga jer kao što rekoh Vlada još razmatra završno kako će taj rebalans izgledati, ali ono što zasigurno mogu reći da deficit neće biti iznad prošlogodišnjeg, zasigurno nasljeđima nisam želio i o povijesti onda kažem ovih dana usvajamo novu metodologiju, tj. ona postaje medijima interesantna i Europska komisija će objaviti. Deficite je objavio Državni zavod za statistiku, deficite za prethodne četiri godine. Pa tako 2010.je deficit bio 6,0 po ESA 2010., 2011. 7,7, 2012. 5,6, 2013. 5,2. Znači deficit je u padu. Ja sa time nisam sretan, nitko tko ozbiljno razumije financije ne bi trebao biti sretan jer to su veliki deficiti, to su iznosi za koje vi trebate gospodarski rast 3, 4% da uopće izađete iz priče, ali kažem ukoliko već pozivate strogo na politiku i o tome ko je što ostavio, onda ovi podaci prema ESA 2010. metodologiji, mislim da dobro govore ko i kako upravlja, ko je i kako upravljao javnim financijama. Hvala lijepa. Hvala i vama. Da li žele izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora iznijeti svoja stajališta? Ne. Prije prelaska na raspravu i otvaranja rasprave želim

Sutra također je plan četiri točke. A u petak je Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2013. godinu. Naravno određene točke bi i glasovali, odlučivali bi o odraženim točkama u petak. Dakle, ovaj tjedan bi odradili 8 ili 9 točaka dnevnog reda. Sada otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeničke ministra, gospodine glavni rizničaru, kolegice i kolege. U nekad teža vremena nikad kraća rasprava i izvješće, zapravo obrazloženje izvršenja državnog proračuna, no to je vjerojatno tako. Ali ako znamo da je državni proračun glavni instrument za vođenje ekonomske politike, onda ovo izvršenje proračuna treba možda malo gledati među recima i onda priča ispadne malo drugačija jer u ovoj državi ima ljudi koji se bave sa pojedinim segmentima i onda neke stvari malo drugačije iščitavaju od surih podataka, šturih podataka koja nam je Vlada ponudila. No, ono što je definitivno činjenica, a to je da je ovo izvršenje proračuna rezultat rada tj. nerada ove Vlade. I možemo ga gledati kroz tri ključna segmenta. Prvi je pogrešne makroekonomske procjene. I sad je definitivno da Hrvatska ove godine neće imati gospodarski rast nego će imat gospodarski pad. Definitivno je da Hrvatska u šestom mjesecu ima 31 863 manje zaposlenih, nego prošle godine. Dakle, to je to je činjenica od koje se ne može pobjeći. Definitivno je činjenica da imao i rast deficita tekuće platne bilance. Međutim, ovdje bi želio i pojasniti jednu stvar, a to je izvoz. često smo slušali o rastu izvoza, ako znamo da izvoz čine 90% industrijska proizvodnja i poljoprivreda, ako smo u prvih šest mjeseci imali pad industrijske proizvodnje 0,5% onda vas to jasno vodi na jednu činjenicu, ne trebate biti nekakav vrhunski ekonomski analitičar da kažete da izvoz nije rastao, ni 11 ni 14%, nego je on rastao 1, eventualno 2% a ovih 10% je ustvari prijevoz roba tzv., uvoz iz Srbije, Bosne, Grčke negdje drugdje. I onda izvoz tih roba u EU. Ovaj rast od 1, 2% je čisto statistička promjena računanja računanja izvoza ono što se nekad nije računa. Jer kažem, ako imate smanjenu zaposlenost, ako imate pad industrijske proizvodnje onda ko je proizveo taj višak koji se trebao izvoziti. No, ono što je kontinuirano kao posljedica tih krivih makroekonomskih procjena je rast inozemnog duga. On je i ove godine u prvih šest mjeseci porastao za 1 milijardu. A kad imate krivu kad imate krive makroekonomske procjene onda ono što vam se ne događa na prihodovnoj strani kao slijed određenih gospodarskih događanja želite popraviti sa I onda dođete u nešto što je neumitno, a to je da vodite krivu poreznu politiku, da srljate u povećanje poreza i krajnji rezultat toga je nažalost na prihodovnoj strani da umjesto plusa imate minus. I to je karakteristika politike ove Vlade. Jer kolegice i kolege, dakle da ne bi ispalo da ja sad nešto izmišljam, možete vidjeti u obrazloženju koje je dala ova Vlada, pa ćete vidjeti da su prošle godine uvedeni novi porezi koji se primjenjuju od 1.1. i povećane su određene stope u odnosu na prošlu prošlu godinu. Međutim, njihov rezultat je doveo do toga da bi mi, i to treba ovdje jasno reći, da nema one jednokratne uplate od 3 milijarde kuna iz drugog stupa mirovinskog, deficit državnog proračuna bi bio 11 milijardi kuna, 11 milijardi kuna. A mi tih 3 milijardi nećemo imati u drugoj godini i to definitivno ovoj Vladi otvara jedan silni problem. Dakle, da se samo podsjetimo, uveli smo, povećali smo doprinos za zdravstvo, povećali smo trošarine na energente, električnu energiju cigarete, uveli smo trošarine na telekom usluge, povlačenje dobiti od trgovačkog društva i na kraju ono što sam već rekao, drugi stup rekao, drugi stup mirovinskog. Međutim, ako samo pogledate podatke za 8 mjeseci, onda ćete vidjeti da će na kraju godine s osnova poreza na dobit, prihoda od poreza na dobit, faliti negdje oko 300, 350 milijuna kuna bez obzira na dobre rezultate nakon 8 mjeseci PDV-a, tu isto imamo svoje zašto, na kraju ćemo godine od PDV-a, falit će nam preko milijardu kuna u odnosu na plan. Međutim, kad pogledate kolikim poduzetnicima nije vraćen PDV, tzv predporez, u 8. mjesecu, onda će vam biti jasno zašto je ovakav rezultat PDV-a. Dakle, ništa se ne može sakriti, ništa se ne može prikriti, nešto se može uljepšati što se radi već 3 godine, međutim, to uljepšanje nas to uljepšanje nas je dovelo do ovdje gdje nas je dovelo. I ono što želim reći, kolegice i kolege, igre sa doprinosima, mi smo, ne samo sa mirovinskim, i uzeli ove 3 milijarde kuna jer … će se uzeti, nego najtragičnija najtragičnija je igra sa zdravstvenim doprinosom. Najprije smo ga smanjili 2%, pa ga povećavamo 2%, dugovi u zdravstvu su za prvih 6 mjeseci preko 900 milijuna, na kraju godine će biti preko 2 milijarde kuna i kolegice i kolege, ja najavljujem ovdje da će klub HDZ-a predložiti zaključak ovom Hrvatskom saboru kad se bude glasalo o ovom izvješću da prije rasprave o Državnom proračunu za sljedeću godina, se u ovom Visokom domu podnese jedno sveukupno izvješće o stanju dugova u zdravstvu i da se konačno podvuče crta i da kažemo, to je to i da nakon tog vremena više nitko ne smije priznati niti lipu nekakvog duga u zdravstvu jer tada ćemo moći jedino govoriti o tome da želimo napraviti nešto u zdravstvu jer ovo sve što se događa, ove silne sanacije, itd., to je obični smijeh. I na kraju, kad već govorim o zdravstvu, ja se naprosto u ime kluba HDZ-a moram osvrnuti na ovaj cirkus oko riznice, izdvajanje iz riznice zdravstva. Riznica je jedan od najkapitalnijih projekata u reformi državne uprave, htio to netko ili ne htio priznati. Riznica vam nudi da na najbolji i najkvalitetniji način upravljate sa novcima poreznih obveznika. Što ćete vi sada dobiti ako se zdravstvo izvuče iz riznice? Dobit ćete, netko će dobiti priliku da upravlja sa 23, 24 milijarde kuna i da …, međutim kolegice i kolege, stvarni razlog za izdvajanja HZZO-a iz riznice, jer ako pogledate proračun, HZZO-ov proračun ima sve svoje pozicije i nitko mu ga ne može uzeti, jer Zakon o zdravstvu i pročitajte si članke između 72. i 85. pa će to biti jasno, to izdvajanje iz riznice vas vuče u novi deficit od 3 milijarde kuna. A mi možemo govoriti što god hoćemo. I sad da ne bi ispalo da HDZ ne predlaže zakone, mi umjesto da predlažemo zakone, kad raspravljamo o zakonu, dajemo svoje ideje što bi trebalo napraviti i zato vas upozoravamo, idemo u svoj zaključak da konačno ovaj Visoki dom i hrvatska javnost zna koliki je dug u zdravstvu i druga stvar, nemojmo ići rasturati ono što smo godinama gradili, a to je sustav državne riznice jer samo ako su novci na jednom mjestu, onda se s njima kvalitetno upravlja. Još ono što bih želio reći. Imate tzv. cash princip evidentiranja rashoda i to je ono što se događa u zdravstvu i zato niti ne možete nikada doći do stvarnog rezultata koliki je minus zdravstva. Vidite, kolegice i kolege, iz ovoga što sam do sad rekao, a reći još dosta toga je jasno da ovaj proračun nije rezultat struke i Ministarstva financija, nego rezultat političkog pritiska i kad je rezultat političkog pritiska, onda imate ovo što imate. Imate sure brojke s kojima se naprosto ne može složiti niti jedan čovjek koji poznaje javne financije, bez obzira kojoj političkoj opciji pripada. To je činjenica i toga vi kolegice i kolege koji se ne bavite s tim područjem naprosto morate biti svjesni. Proračun je rezultat političkog pritiska. I još završno što se tiče prihoda. Po načelu za prvih 6 mjeseci, milijarda i 300 od 4,5, za prvih 8, milijarda i pol od 4,5, to znači da mi do kraja godine nećemo doći ni na 50% povlačenja sredstava iz EU pa bez obzira koliko tko pjeva u ovoj državi, da je napravio ovo ili ono. Netko može nešto pričati, međutim u proračunu su činjenice od kojih nitko ne može pobjeći. Rashodovna strana, ona vam jasno govori da … nisu provele strukturne reforme jer da su se provele strukturne reforme, onda bi rashodovna strana izgledala drugačije. Nemate vi puno pozicija na rashodovnoj strani koje možete umanjiti za nekoliko stotina milijuna kuna i ništa se neće dogoditi. Imate ih možda 5, 6, ali one se mogu, neke možda ne kratkoročno, ali dugoročno da, smanjiti isključivo i mogu biti rezultat strukturnih reformi koje nažalost nisu provedene. I oni koji znaju javne financije, koji se bave s tim poslom, ako usporede ovo izvršenje proračuna i ako usporede proračun od prije nekoliko godina, onda će vidjeti naprosto da nema pomaka. Ništa se nije promijenilo, ništa se nije pomaklo. Za provođenje strukturnih reformi treba politička volja, nažalost ni mi je nismo imali dovoljno jer da smo je imali dovoljno, vjerojatno bi rashodovna strana izgledala malo drugačije. Ali zbog nepostojanja želje za strukturnim reformama, zbog političkih diktata, u ovom proračunu će faliti sredstva u Ministarstvu prosvjete za plaće i za prijevoz, to smo upozoravali u prvom mjesecu i falit će sredstva za plaće MUP-u. Ovo nas sve definitivno vodi, kolegice i kolege, na minimalni deficit ove godine od 19 milijardi ili 5,8%. To je minimalno, a najvjerojatnije će se kretati između 20 i 21 milijarde na kraju godine. Međutim, ja ovdje kao odgovoran čovjek želim upozoriti na 3 stvari. Jedno je da se vrše određene transakcije koje se ne evidentiraju sada u proračunu ali će doći u nekom budućem vremenu. To je tzv. faktoring za obaveze prema brodogradnji, dakle u ovom ga trenutku ne knjižite u proračunu ali će se on u proračunu knjižiti u nekim budućim razdobljima. Također prije 3, 4 godine sredstva za Hrvatske željeznice su bile u proračunu kao subvencija, poticaj itd. danas su ta sredstva umanjenja skoro za 900 milijuna kuna, ali zato kada pogledate onu listu jamstava od 2,5 milijarde kuna ili 2 i 300 koliko je izdano jamstava u prošloj godini bit će vam jasno da se to zamijenilo s tim. I ono što je najtragičnije troškovi budućeg razdoblja, u ovu godinu je preneseno negdje oko 2 milijarde troškova koji nisu plaćeni iz prethodne godine u sljedećoj će biti preneseno tri i postavlja se pitanje kolegice i kolege da li nama uopće proračun treba ako ove tri stvari zbrojite. Dakle, proračun 2014.je ovakav, rebalans će biti za 15 ili za 20 dana i mi smo 2014.nažalost završili kako smo završili, međutim stvarni problem RH je 2015. Jer one ključne rashodovne strane se ne mogu smanjiti jer nisu provedene strukturne reforme i mi u 2015.idemo sigurno na deficit od 23 milijarde ili 6,6%. Zašto ovo govorim? Pa govorim iz jednostavnog razloga što Hrvatska kao zemlja koja je u mjerama prekomjernog deficita umjesto da ide u smanjivanju deficita, Hrvatskoj se nažalost događa kontraproces Hrvatskoj deficit raste. I kada pogledate koliki je bio deficit prošle prošle godine koliki će biti deficit ove godine i koliki će biti deficit sljedeće godine, mi imamo nažalost suprotan trend od kojeg bi imali. I mi više sa EU nažalost nećemo moći politički pregovarati nego ćemo dobiti diktat kako se trebamo ponašati, što vidmo što trebamo napraviti, ali politika ne dozvoli da se to napravi, to je činjenice jel od te činjenice nitko ne može pobjeći jer ove brojke to govore. Pa gledali mi ovako ili onako ali kolegice i kolege deficit će vam biti na kraju godine preko 19 milijardi, a mi možemo sada govoriti što god hoćemo. I javni dug, on će biti preko 82% na kraju ove godine, a unutra nije HBOR i unutra nije ZG Holding, to vam još penje se za nekoliko postotaka. Dakle definitivno ova Vlada će povećati uz 4 godine mandata samo što se tiče proračunskog deficita preko 80 milijardi javni dug Republike. Prošle godine smo imali povijesno visoki visoki i najveći javni dug. I na kraju zbog krive procjene, zbog pogrešne politike zbog neizdrživog porasta poreznog opterećenja, zbog neprovođenja strukturnih reformi, zbog rekorda javnog duga nažalost moram nešto reći što sam mislio da nikada neću reći, ako se ništa ne učini Hrvatska će nažalost 2015.biti u predstečajnoj nagodbi. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Dobra vijest nemate 10 replika nego 9. Prva replika poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Teško ću u ove dvije minute reći sve na što bi trebalo replicirati, ali dobar dio rasprave ili argumentacije kolege Šukera svodi se na onu narodnu "Držite lopova" jer lopov u onom metežu nakon što je pokrao viče držite lopova kako se ne bi vidjelo da je on to napravio. Dakle probat ću argumentirati sljedećim, prigovarate ovoj Vladi da je uvela porez za TK usluge, pa vi zaboravljate da je to uvela vaša vlada. Taj porez ste vi uveli. Druga stvar govorite da povlači dobit iz trgovačkih društava, pa vi ste to radili i uveli. Govorite o povećanju poreza pa i PDV-a, pazite pa mi barem nismo obećavali da ćemo smanjiti, vi ste 2007.u kampanji ja se toga sjećam, vi vjerojatno sve zaboravljate pa i ovo da ste govorili da ćete smanjiti PDV na 20% pa ste ga povećali na 23%, vi ste govorili u kampanji da ćete smanjiti ali ste ga povećali, a nama prigovarate. Prema tome, vas je zahvatila totalna amnezija, vi ste sve zaboravili i sada drugom prigovarate ono što ste vi radili. Dakle nemojte to raditi jel nas ima dovoljno u ovoj Hrvatskoj što je bilo. A ono što je dobro to pokušavate iskriviti jel drugačije govorite. Govorite o nezaposlenima, ali nezaposlenost je pala ove godine u zadnjih godinu dana sa Zavoda za zapošljavanje zaposlilo se 218 tisuća ljudi otišlo jer si je našlo posao, jer zaposlilo se u Hrvatskoj dakle ne brisano. nikad nije dogodilo u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj, to su sve činjenice. Izvoz pa normalno da raste, vi ga pokušavate na svaki način obezvrijediti taj rast, vama kao da je žao što izvoz raste pa govorite da je to zbog promjene metodologije, da je to zbog prepakiranja itd. a sami hrvatski izvoznici kažu da je dio se odnosi na to ali veći dio preko 10% se odnosi na stvarno povećanje izvoza i to bez brodogradnje i naftne industrije koja nam je prije čila glavni dio u izvozu. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Jelušić, vi ste samo potvrdili ono što sam ja govorio, nažalost vi niste svjesni što se u Hrvatskoj događa i ova rasprava nije bila niti stranačka niti ništa nego jednostavno nekoga tko se dugo bavi s ovim poslom i tko zna čitati između redaka. Vi to nažalost ne znate jer da znate nikad ovako nešto ne bi rekli. A kada spominjemo 2007.mogli bi pitati koga gdje i tko bio ali o tome nećemo. Kolega Jelušiću, ja nisam govorio o nezaposlenosti ja sam govorio o padu zaposlenosti, a to je možda daleko gore od nezaposlenosti jer pad zaposlenosti vam znači gubitak radnih mjesta. A što se tiče izvoza ponovit ću, što se može izvoziti ako u jednoj zemlji imate pad industrijske proizvodnje i ako imate pad zaposlenosti, ako vam izvoz čini 90% industrijska proizvodnja i poljoprivreda, a oni su praktički u minusu onda ne znam što se može izvoziti osim toga tzv. reizvoza. Ali ponavljam svima bi nam bilo bolje da pročitamo brojke onakve kakve jesu. Ja znam da čovjek nekad iz političkih razloga neke stvari ne može reći ali ja mislim da je briga svih nas za budućnost Hrvatske daleko važnija od nekakvih političkih priča. Ali kolega Jelušiću, ćemo se 31.12. deficit će vam biti preko 19 milijardi. Bez obzira koliko ćete neplaćenih računa prenijeti u sljedeću godinu jer već u 9 mjesecu neki računi se ne plaćaju i kaže se dobavljačima da će biti plaćeni sljedeće godine. To su činjenice od kojih ne možete pobjeći. Ovaj proračun jasno govori da strukturne reforme nisu provedene, nisu provedene i zato je rashodovna strana ovakva kakva je. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolega Šuker, s pravom govorite da je ovo 6-mjesečno izvješće ustvari pokazatelj nesposobnosti ove Vlade da nakon tri godine upravljanja Hrvatskom riješi problem krize s kojom se Hrvatska suočava i najbolji pokazatelj tome je pretpostavljeni deficit na kraju godine koji će iznositi gotovo 5%, odnosno preko 5% BDP-a. sam se želio javiti i replicirati vam odnosi se na nečinjenje ove Vlade, odnosno kašnjenje da krajem 10. mjeseca lokalnoj samoupravi i područnoj samoupravi dostavi smjernice za izradu proračuna za 2015. godinu. Ja ne znam da li je u povijesti Hrvatske države ikad se dogodilo to da do kraja 10.-og mjeseca jedinice lokalne samouprave i područne samouprave nemaju smjernice za izradu proračuna. Tim više i problem je još veći što je Vlada najavila Izmjene zakona o porezu na dohodak koji će jedinicama lokalne i područne samouprave uprave uzeti 2,5 milijarde kuna. Kako će i na koji način jedinice lokalne samouprave taj problem riješiti, koje su to kompenzacijske mjere, što Vlada ima namjeru mijenjati da bi na određeni način kompenzirala tako veliki iznos to također nema odgovora. Govori se o izmjenama poreza na promet nekretnina koji ni izdaleka neće biti dovoljan da pripomogne jedinicama lokalne samouprave. Dakle, ne samo da nije sposobna Vlada rješavati nagomilane probleme nego s druge strane tim pokazuje kako nema viziju ni što nas očekuje u idućoj godini. Vi ste s pravom rekli da će za Hrvatsku biti upravo 2015. godina najteža a možemo misliti kako će biti teška kada Vlada još u ovom trenutku nije napravila niti prijedlog proračuna a niti je upozorila jedinice lokalne samouprave kako i na koji način oni krenuti u izradu proračuna za iduću godinu. Tako da, potpuno se slažem s vama da na takav način treba promatrati ovaj proračun i držim da ste u ime kluba apsolutno stručno dali kritiku ovog izvješća. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo. Da, kolega Bačiću u pravu ste, o Zakonu o proračunu Vlada je dužna do 6. mjeseca napraviti smjernice fiskalne politike kao nešto temeljem čega će proračunski korisnici državnog proračuna, isto tako jedinice lokalne, regionalne samouprave radit svoj proračun. Kada je počela ova kriza taj se nekako pomaknuo do 8. mjeseca ali nikako se ne možemo dogoditi da jedinice lokalne samouprave pa na kraju krajeva i oni koji traže sredstva iz državnog proračuna polovicom 10. mjeseca ne znaju koje su to projekcije. Ali ako pogledamo temeljem kojih su se projekcija radili proračuni u prethodnim godinama onda oni ustvari nikome ne trebaju. Ali ima jedna stvar koja je daleko pogubnija. Mnogim jedinicama u lokalnoj samoupravi je udio u porezu na dohodak preko 50% prihoda. U većim gradovima je to negdje oko 30, 35%. I sada možete misliti raditi proračun za sljedeću godinu a vi u principu ne znate kako će vam izgledati najizdašniji prihod vašeg proračuna. I to je ono što je najgore. Ali ako pogledate izvršenje ovog proračuna Vlada nema prostora bez uvođenja novih nameta hrvatskim građanima da nadomjesti ta sredstva jedinicama lokalne samouprave. I to je ključ svega. Ali to je ono što govorim da politika a ne struka diktira proračun. I to je ključ problema. Jer proračun je najsnažnije oruđe, najsnažnije poluga za vođenje ekonomske politike. Prema tome, u proračunu se sve skupa skupi i brojke su …/Govornik se ne razumije./… one govore da li ste uspješni ili neuspješni. Ako imate deficit od 19 milijardi u trećoj godini svog mandata onda to govori da ste neuspješni, da niste uspjeli napraviti ništa i da sve politike, sva porezna opterećenja koja ste nametnuli hrvatskim građanima su nažalost bila pogrešna. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Sabora, Željko Reiner, replika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Šuker, potakle su me dvije vaše tvrdnje da se javim. Jedna je vezana uz ogromne dugove zdravstva. Činjenica je i svi se dobro sjećamo i hrvatska javnost i mi ovdje da smo slušali od strane Vlade sa ove govornice kako će se sanirati dugovi u zdravstvu. Pod tim izgovorom su smijenjeni svi ravnatelji svih bolnica u Hrvatskoj. Stavljeni su politički, partijski podobni sanacijski upravitelji i tada se reklo da više dugova neće biti nakon sanacije i da će nakon toga ako bilo koje od tih sanacijskih upravitelja napravi dugove biti smijenjen. Šta se dogodilo? Mi smo tada upozoravali da od toga ništa jer bez strukturnih reformi od kojih doslovce ni jedna jedina nije provedena neće se ništa dobro dogoditi nego će ti isti, doduše partijski podobni sanacijski upravitelji se naći u istom položaju kao oni prije i stvarati nove dugove. I uistinu sada imamo 900 milijuna novih dugova a ti sanacijski upravitelji budući su podobni nisu smijenjeni osim jednog jedinog iz drugih razloga a taj je zamijenjen sa vrlo kvalitetnim kadrom iz …/Govornik Druga stvar koju ste rekli i koja zavrjeđuje da se javnosti objasni a i nama svima skupa isto s ove govornice smo od premijera u ne znam koliko puta čuli da nisu uvedeni nikakvi novi porezi i ništa se nije vezano, nikakvo porezno opterećenje se nije povećalo, a usprkos toga sada smo od vas čuli da će nedostajati više od 1 milijarde pa bi me zanimalo da čujem objašnjenje te činjenice i te diskrepance naravno koju smo čuli. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Uvaženi akademiče Reiner, dakle vi ste samo potvrdili ono što sam ja govorio, a to je da ako ne provedete strukturne reforme i ako idete u sanaciju bolnica samo zbog toga da maknete čelne ljude bolnica i onda u proračunu tekuće godine osigurate manje sredstava nego što ste osigurali prošle godine, a prošla godina je proizvela taj gubitak, onda jasno govori kako će to završiti. No ono što je ključno, a to je ovo famozno izdvajanje iz riznice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Neka se ovdje predoči koliki je dug i koliko se iz državnog proračuna treba osigurati temeljem Zakona o zdravstvu, a to su vam članci od 72. do 86. koji definiraju koji su prihodi zdravstva i tko ima pravo na zdravstvenu zaštitu kad se plaća iz proračuna pa ćete vidjeti što se to događa i zašto netko silno inzistira. Jer netko će dobit 2 milijarde više sredstava, bit će velika faca jer je u sustavu pumpao novce, a nije napravio reformu sudstva niti bolesnicima niti liječnicima neće ništa biti bolje, ali će zato svi zaposleni plaćat istu stopu doprinosa i hrvatski građani će imati svake godine povećanje javnog duga između 2 i 3 milijarde kuna. To je činjenica. I zato sam rekao i nadam se da će taj zaključak HDZ-a da se u ovom visokom domu raspravi o stvarnom dugu u zdravstvu i da se podvuče crta i da ovdje donesemo zaključak da nakon toga tko nije prijavio svoja potraživanja u zdravstvu nitko nema pravo potražiti onda ćete vidjet ovu cijelu priču jer naprosto je nepodnošljivo da svaka Vlada, svaki ministar financija, bez obzira iz koje političke opcije uvijek sanira zdravstvo i nikad ga nismo sanirali, a hrvatski građani su nezadovoljni sa zdravstvenim uslugama. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević, replika. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvaženi kolega Šuker, sve što ova Vlada radi u protekle tri godine zapravo pokazuje da, i to smo stotine puta čuli u ovoj sabornici s ove naše strane sabornice, da Vlada jednostavno ne razumije, aktualna Vlada kako funkcionira gospodarstvo u 21. stoljeću i ne vjeruje u privatni sektor, iako jedino privatni sektor to svi znamo, može donijet nova radna mjesta, rast zapošljavanja i gospodarski rast. Također ne shvaća, uporno ne shvaća potencijal ulaska u Europsku uniju i nažalost čak nije u stanju niti natjerati vlastita javna poduzeća da pokrenu bilo kakvu investiciju. Sve što ova Vlada radi, sve se svelo zapravo, cijela ekonomska politika isključivo na poreze, na poreznu politiku gore, dolje, lijevo, desno, doprinosi gore, dolje, porezi i na taj način zapravo su uveli potpunu, potpunu poreznu nestabilnost. Takva porezna nestabilnost, kao i opća zakonodavna nestabilnost logično uništila je svako povjerenje potrošača i ulagača tj. poduzetnika. U tim uvjetima apsolutno je nemoguće pokrenuti gospodarski rast. Ako nemate minimum povjerenja hrvatskih građana u vlastitu državu, u to što će biti sutra, koliki će biti porezi sutra i ulagača, da ne znaj za mjesec dana unaprijed koliki će biti porezi, pa tko će u takvoj zemlji raditi posao. Nažalost, aktualna Vlada je apsolutno dokazala u protekle … godine nažalost za sve nas, a to je posebno u toj poreznoj politici i o tom smo govorili, a to je manje je više, a nije više više. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Milošević, pa naprosto je fascinantno da sve jedinice lokalne samouprave imaju svoje prostorne planove, da su one nastale na temelju nekakvog županijskog i višeg plana, za to su utrošeni silni novci. Sad se postavlja pitanje ako netko želi gradit nešto što je sukladno prostornoj dokumentaciji tko ima pravo da ga zavlači godinu ili dvije. To je ključ cijele priče. Naočigled se čini jednostavno, međutim jednostavne stvari je najteže napraviti i ako netko to u ovom stanju nije počistiti da li će te poslove definitivno dignut na razinu države ili će ih spustit na razinu jedinica lokalne samouprave dragom Bogu je svejedno. Ali ako smo uložili novce u prostorne planove onda nitko nema pravo da od nekoga traži ovo ili ono ili nađe se ova interesna skupina ili ona pa kaže ovo se ovdje ne može graditi. Ako su građani nakon javne rasprave i ako su predstavnička tijela donijeli te prostorne planove onda su praktički građani dali suglasnost da takav objekat i takva industrija bude na tom mjestu. I to je ključ svega, jer ovo što se događa u Hrvatskoj da raznorazne interesne skupine stopiraju svaki projekat, da oni koji trebaju izdat papire zavlače ljude po godinu, dvije, tri dana, to je ono što je nedopustivo i samo to treba eliminirati i riješit ćemo mnoge stvari. No ono što je ključno kod investicija je pravna sigurnost. Ako vama netko nesporno nešto duguje i vi tužite, spor vam traje 7, 8 ili 10 godina, to stvara izuzetnu pravnu nesigurnost.

Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ante Babić, replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine Šuker, ja sam s pozornošću pratio vašu raspravu, vaše kritike na ovo izvješće i onda ste završili u jednom vrlo pesimističnom tonu, onako depresivno da bi se Hrvatska već 2015. godine mogla naći u predstečajnoj nagodbi. To jest dosta depresivno. Međutim, u izlaganju ste rekli da se Hrvatska zadužila gotovo 1 milijardu, da je vanjski dug narastao gotovo jednu milijardu eura. Činjenica da je vanjski dug 46,6 milijardi eura i da to zaduženje, taj vanjski dug od milijardu eura je zapravo došao iz sektora države. I ono što ste još naglasili i istina je možda o tome manje razgovaramo, a to je zbog neučinkovite javne administracije, možda i aljkavosti. Republika Hrvatska će se naći u situaciji a mogla je iskoristiti svoje članstvo u EU da u 2016. i 2017. godini neće moći povući onih milijardu eura. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Babić, dakle ja sam namjerno rekao da Hrvatska ide u kontra smjeru. Umjesto da se smanjuje deficit on se povećava. Zašto sam rekao predstečajna nagodba? Pa zato što svi oni koji nas kontroliraju i koji nas trebaju kontrolirati vide da idemo u krivom pravcu. Dok vi idete u nekakvom normalnom pravcu imate prostora za političke razgovore i pregovore. Kad se vidi da taj trend treću godinu za redom ide totalno krivo i to drastično, to je godišnje povećanje po 20, 30% deficita onda više nema političkog razgovora. I nije to stvar u tome da će Hrvatska bankrotirati da se ne bude krivo razumjelo, nego kad sam spomenuo predstečajnu nagodbu ona je nešto s čim se ova vladajuća koalicija toliko hvalila pa sam je spomenuo figurativno. Ali zato svi investitori će itekako o Hrvatskoj razmišljati. Mi i sad u vrijeme možda najnižih kamata u povijesti plaćamo relativno visoke kamate. Zašto? Ne zbog toga što možda smo ovakvi ili onakvi, nego što trendovi koji oni koji bi htjeli uložiti novac u Hrvatsku su negativni i oni kad vide te negativne trendove oni naprosto iskoriste priliku i opale vam više kamate nego što bi trebali. I onda iskoriste kao argument. Evo vidite, vi već imate treću godinu povećanje deficita, niste proveli strukturne reforme i onda u konačnici veće kamate. A kad govorimo i o tim kamatama je veli 12 milijardi kamata. Gledajte, 2012. deficit 11 milijardi, 2013. deficit skoro 19 milijardi, 2014. deficit 21 milijardu. Kad to sve skupa zbrojite to je preko 60 milijardi. Obračunajte na to prosječnu kamatu 4 i pol posto godišnje, pa ćete vidjeti koliko je to. To je preko 2 milijarde i 600 za tri za tri godine vlasti. Ali nemojmo zaboraviti da do ekonomske krize Hrvatska je plaćala kamate negdje oko 5 milijardi kuna. **Leko, Hvala lijepo. Kazali ste kolega Šuker na početku da se u ovom izvještaju o izvršenju proračuna može dosta toga pročitati između redaka. Pa u stvari može se puno, puno pročitati iz samih redaka. Jedna od najzanimljivijih redaka je izvještaj o državnim jamstvima. U izvještaju o državnim jamstvima kaže se da je u prvih šest mjeseci ove godine za protestirana jamstva plaćeno 552 milijuna kuna. To ide u najbolje godine. Najbolje pod navodnicima kada je po protestiranim jamstvima za brodogradnju plaćano godišnje nešto više od milijardu kuna. Bilo bi stoga zanimljivo i važno kolega Rađenović da nam objasnite što, kako i koja se to jamstva protestiraju. A ona što kaže također taj izvještaj jedna od najčešće protestiranih jamstava su ona Hrvatskim željeznicama. U prvih 6 mjeseci plaćeno je 107 milijuna kuna za proteste po jamstvima HŽ Cargo i izdano novih jamstava 250 milijuna sa dospijećem godinu dana. To je već drugi puta da se HŽ Cargu izdaju jamstva za financijsko restrukturiranje i konsolidaciju. Što se to zbiva u HŽ-u i kako to HŽ koristi kredite za koje država jamči, jer u protekle dvije i pol godine vašega mandata izdano je više od 3,3 milijarde kuna jamstava Hrvatskim željeznicama, kojima se u suštini u najvećoj mjeri u stvari preusmjeravaju i artificijelno smanjuju državni izdaci što svjedoče upravo ovi protesti po jamstvima. Dakle, i ta su jamstva u stvari jedan manje vidljiv i možda teže teže primjetljiv način na koji umjetno smanjujete rashode i na koji umjetno održavate ovaj deficit ionako visokim. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice Dalić, ja sam namjerno rekao među recima, jer među recima mi je između ostaloga da na poziciji HŽ-a su se smanjili unatrag, prema onome što je bilo unatrag tri godine skoro milijardu i pol izdaci. Ali su se ti izdaci prebacili na jamstva koja će doći u naplatu državi i to je deficit nekih budućih vremena. Zato i jesam istaknuo i faktoring kod brodogradnje, a isto tako i odgodu plaćanja. To je ono što je među recima, što se ne vidi. Ali ako pogledate koliko je narastao proračun, zapravo deficit državnog proračuna u odnosu na ono što je bilo prikazano, onda vam je jasno da među recima piše. ono što se ne radi. Jer vi stavite u retku ono što radite i to možete braniti. Međutim, kad nešto radite onda znate i pročitati što je pisac htio reći. A onda je najbolje kad se oni koji to ne znaju pročitati pokušavaju vama reći što je pisac htio reći. A nekada kad smo pisali lektiru u školi onda je bio na kraju onaj zaključak. Pa ja sam iz ove domaće zadaće koju je zamjenik ministra napravio pokušao izvući zaključke za hrvatske građane koji nemaju ovo sve priliku vidjeti i da ih upozorim ne na to da ih plašim kao što su neki govorili, da ih upozorim naprosto da netko ne zna raditi, nema političke volje i nije u stanju provesti reforme i da im je zbog toga povećao porez, da im je zbog toga povećao cijenu električne energije, da im je zbog toga povećao cijenu plina i da je rezultat toga da na ovih 20 milijardi kuna oni će sljedeće godine plaćati 900 milijuna više kamata u odnosu na ovo sve skupa. Dakle, ja sam htio poslati poruku ovo između redaka hrvatskim građanima.

da će tada, ako do toga dođe, deficit državnog proračuna biti veći za 3 milijarde, 2 do 3 milijarde. Ja bih to rekao zapravo da će se tada jasno vidjeti da se radi o 2 do 3 milijarde kuna obaveza državnog proračuna spram zdravstvenog osiguranja koje se zasad ili dosad ne izvršava ili točnije 2 milijarde i 59 milijuna kuna sigurno. A još uvijek ne znam da li se izvršavaju one, to su ovi članci 72. do 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, i nemam podatke oko toga da li se izvršava i ona obaveza da se dio poreza na duhanske proizvode usmjerava prema zdravstvenom osiguranju. Ali, suština onog što sam vam želio reći prijedlog zaključaka o raspravi o stanju i dugovima zdravstva. Naš klub zastupnika prije nekoliko dana je upravo takav prijedlog zaključka uputio u proceduru želeći da u Saboru raspravimo efekat Zakona o sanaciji javnih ustanova, a on je zapravo sanacija zdravstvenog sustava. Tako da ako se i vi pridružite tome želim vjerovati da će odgovor Vlade i dostava podataka biti brza kako bi i prije izdvajanja HZZO-a iz Državne riznice znali koju potrebu odnosno dugove ili pluseve sa sobom odnosi izvan riznice. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Lesar ako hoćete nešto sanirati, ako hoćete nešto restrukturirati onda morate znati u kakvom je stanju. Bez toga nema, to je ćorav posao. Međutim, ovo što ste vi rekli, mene čudi da vi kao čovjek koji se stalno borite za prava radnika ste rekli ovo što ste rekli. Dakle, vi ste rekli da nešto iz i ovako visokog poreznog opterećenja hrvatskih građana treba plaćati. Međutim, doprinos, visina doprinosa i visina poreza je ekvivalent onoga što trebate financirati. Točno se po Zakonu o zdravstvu zna što se financira iz zdravstvenog doprinosa. Prema tome, neka se plati ovo što treba iz državnog proračuna za one koji po zakonu imaju pravo ali onda su se stekli uvjeti da se smanji stopa zdravstvenog doprinosa i da se povećaju plaće hrvatskim građanima. To je ono o čemu mi trebamo razgovarati. Ali ne, uzet ću ovo što mi je sigurno bez obzira koliko mi treba a iz poreznih prihoda ću zagrabiti 5 milijardi kuna. Jer vi ste zaboravili još nešto, imate unutra i jednu trećinu trošarina. Dakle, to su činjenice od kojih se ne može pobjeći. Zato treba vidjeti kakvo je stanje u zdravstvu, treba reći koliko ovakvo zdravstvo kao što je košta i onda temeljem toga se odredi i tko će i kako će i koliko plaćati zdravstvo i koliki će biti zdravstveni doprinos. Jer ovo što ste vi rekli to da je rekao nekakav neoliberal ja bih shvatio ali vi koji se zalažete za prava radnika teško jer to … /Upadica se ne razumije./… Samo malo, molim vas. To ih vodi u veće porezno opterećenje A dobro, to je vaše pravo da govorite. Dakle, vrlo je interesantno da je jedna politička nomenklatura zdravstvo uvukla u proračun, a ta ista politička nomenklatura ga čupa 10 godina natrag. I puno je takvih poteza, samo to je preskupa škola da bi se mi igrali s tim. Prema tome, ako se ovo ide raditi onda treba napraviti jednu vrlo, vrlo kvalitetnu podlogu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Zastupnici ne vode u sabornici privatne razgovore ni stranačke razgovore nego se obraćaju hrvatskoj javnosti.

da je proračun najsnažnija poluga za provođenje ekonomske politike, što se s vama slažem. Međutim, proračun je prije svega najzorniji politički akt. On je povezan i sa ovom vašom tezom koju ste rekli na početku. Stranke koje su se okupile oko Kukuriku koalicije one su govorile jedno, a proračun pokazuje zapravo da vode neku drugu politiku i ekonomsku politiku ali i ukupnu politiku prema građanima građanima RH. Ono što ste vi spočitavali Vladi zapravo nije kao što ste rekli upozorenje nego kritika, opravdana kritika, jedno, naročito jedna stvar bode u oči, a to su fondovi, europski fondovi. Znači, novac koji nam je bio ponuđen, novac koji smo imali prilike uzeti mi ga jednostavno nismo uzeli. Ponašamo se kao zemlja koja ima suficit i koja ne zna što bi sa novcem pa taj novac u EU koji su nam na raspolaganju u europskim fondovima nam ne treba. To je upravo, to je zorni pokazatelj nesposobnosti ljudi koji vode državu i nesposobnost ljudi u Vladi. Upravo ponuđeni novac koji stoji na stolu i ne znati ga uzeti. Druga stvar je, ako je proračun najzorniji politički akt tada sasvim sigurno da je bila pogrešna politika a to je bila politika rezanja, stezanja remena, štednje, što je uostalom i EU priznala da je pogriješila kod nekih država. Međutim, mi i dalje inzistiramo na onome što propada. I sasvim sigurno da ta politika štednje neće Hrvatsku izvući iz krize. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo. Kolega Vukšić, EU fondovi vrlo često se kad se podnose izvješća brkaju pretpristupni i fondovi EU. Tamo negdje 2008., 2009. kad smo krenuli snažnije u korištenje tih pretpristupnih fondova došli smo do spoznaje da iskoristimo sve intelektualne potencijale RH teško da ćemo moći napraviti kvalitetne projekte s kojima ćemo moći povući sredstva. Da li je potpredsjednik Vlade i resorni ministar napravio da kažem alate, pripremio službe da mogu pomoći onima koji to nisu u stanju napraviti? Da li su se svi intelektualni potencijali Hrvatske angažirali da pripreme projekte? Nisu. Nekad vam odbije projekat zbog krivog zareza, ovoga ili onoga samo da vas eliminira. Dakle, ako ste vi još nesposobni, ako kasnite sa razno raznim akreditacijama, ako vam ne valja softver i takve bedastoće, onda onaj tko vam treba dati novce je presretan jer vidi da vi to nećete povući. Definitivno je sad sigurno da Hrvatska 2016. neće moći povući 600 milijuna eura od onoga što će joj bit odobreno iz jednostavnog razloga što se administrativno nije pripremila. To je činjenica i sad mi možemo se prepucavati koliko hoćemo, ali oni koji budu čitali izvješće za 2016. će to nažalost vidjeti. I što hrvatski građani, što hrvatski poduzetnici imaju od svega toga skupa, ništa. Kad ste govorili o rezanju potrošnje, nije u ovom proračunu srezana potrošnja, srezalo se ono što se moglo srezat. Ono što je trebalo biti posljedica strukturnih reformi toga nemate, maknuli ste sve investicije prije svega u Ministarstvu prosvjete, i Ministarstvu zdravstvu, i Ministarstvu regionalnog razvoja. Sve jer naprosto se nije moglo ništa drugo rezati, a to je ono kad govorim da politika tu mora preuzeti stvari, jer to ne može jedan čovjek, to politika mora preuzet i odredit što će se smanjiti. Poštovani zastupnik Franjo Lucić replika. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, u svojoj raspravi dotakli ste se jedinice lokalne područne samouprave. Kako dolazim iz Požeško-slavonske županije, a govorimo već duže vremena o jednostavnoj poreznoj represiji koja se provodi u državnom proračunu, pokazujem to iz primjera Požeško-slavonske županije. Naime, Ured za prostorno uređenje koji je bio u nadležnosti ministarstva, odnosno državnog proračuna jednostavno bez ikakvih pitanja su izdvojili sve djelatnike iz dosadašnjeg državnog proračuna na teret županije Požeško-slavonske. Trošak za te djelatnike je 750 tisuća kuna. Naravno, druga porezna represija porez na dohodak i jedinicama lokalne samouprave i županijama također govori da će moj Grad Pleternica ostat bez 500 tisuća kuna. Spajanje bolnica na mojoj županiji, Pakračke i Požeške bolnice samo u godinu dana povećanje druga od 20 milijuna kuna. Pa vas pitam doista, a i vas kolegice i kolege, a i ministra pa kakva je to reforma u zdravstvu, kako i na koji način mislite dalje opterećivat gradove, županije i da ćete na ovaj način poreznom represijom dovesti u situaciju da neće moći funkcionirati. Uslijed ove represije porezne koju provodite u ove tri godine, ni na bilo koji način niste pokazali da ste bilo šta uznapredovali, da ste upravo tim poreznim opterećenjem pomogli građanima Republike Hrvatske, nego povećavate deficit sve veći i veći, koji će u konačnici biti 20 milijardi kuna. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gledajte kolega Lucić, imate Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji kaže da morate napraviti procjenu učinka tog zakona i kad govorimo o decentralizaciji onda ako se spuštaju određene obveze, onda treba spuštati i prava. A to je ono što se nažalost ne događa. Bolnice su možda najbolji primjer kako ne treba raditi jer samo spojit bolnice i mislit da će nešto ušparati, i administrativno spojit to je priča za malu djecu. I to se pokazalo da naprosto ne funkcionira. Međutim, ova priča sa porezom na dohodak je smiješna. Pa zar ne bi bilo logično ako neko ima nekakvu ideju ako mu možda neke stvari nisu baš najčišće kako bi trebao riješiti, da je napravio prijedlog zakona i pustio ga u saborsku proceduru u prvo čitanje. To ima puno ljudi koji i sad ili su bili prije čelnici jedinica lokalne samouprave, tu ima puno ljudi koji znaju kako funkcionira lokalna samouprava i onda bi se moglo o tome raspraviti, možda iskristalizirati neke stvari što napraviti s tim. Ne, Vlada to ne radi, opet će nam gurnuti zakon po hitnom postupku. Što je logično, vladajuća većina će to naprosto morati izglasati jer to ono što govorim o političkom pritisku bez obzira što se mnogi neće slagati, ali jedinice lokalne samouprave će ostat bez 2,5 milijarde kuna. I ne može niko reći da to niko neće osjetiti, jer ako nekome uzmete 2,5 milijarde kuna onda će to neko osjetiti. Međutim, mi stalno zaboravljamo da su jedinice lokalne samouprave praktički jedini koji nešto investiraju i rade u ovoj državi. To je pa sigurno milijarda i pol investicija, milijarda i pol manje posla za i ovako posrnulo graditeljstvo u Republici Hrvatskoj. To su manje vrtića, to je manje škola, to je manje kilometara ili metara vodovodne i kanalizacijske mreže itd. I ko god misli drugačije taj nažalost nikada nije niti pokucao na jedinicu lokalne samouprave a kamoli da zna kako ona funkcionira. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, 25 494 milijuna kuna bio je deficit 2011., ova Vlada to sigurno neće dapače ja vjerujem da ćemo mi na kraju iduće godine imati bar pola od toga, odnosno negdje oko 12, 13 milijardi. Međutim, ono što me ponukalo za replicirat, vi ste u jednoj analizi vašoj opozicijskoj, kvalitetnoj ovog izvješća o proračunu između ostalog stalno iščitavali retke, pa onda između redaka, onda se figurativno izražavali i u biti ja sam isto tako kako i naši građani tako shvatio da vaš veliki HDZ-ov ekonomski program se svodi na predstečajnu nagodbu, na kraju. Tako ste otprilike figurativno se izrazili. Što znači da ništa od vašeg tajnovitog ekonomskog programa, nego da vi mislite da bi trebalo ići u predstečajnu nagodbu Hrvatske. I ja smatram da to nije, da ova politika Vlade i smjer ove Vlade, i strategije kojima radimo, i restrukturiranja koja radimo, i reforme su nešto što je smjer u kojem Hrvatska može izaći iz krize. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Gjurković, žao mi je što vam ovo moram reći, ali da nije žalosno bilo bi smiješno. Ovo je tragikomično što ste vi sada rekli, ali to govori o vama. Druga stvar, da raščistimo tu 2011. Deficit, ovako kako ste ga vi prikazali, bio je 15 milijardi, na to ste napumpali 11 milijardi brodogradnje. Kad bi po istom principu sva ova jamstva koja ste dali u protekle 3 godine, a koja se zna da će biti naplaćena, kad bi ovih 6 milijardi koje ćete uzeti iz drugog stupa mirovinskoga i još neke druge stvari koje će biti trošak u budućnosti, natovarili na deficit ove godine, vi bi imali deficit 30 milijardi. Prema tome, nemojmo se igrati s nečim što se zna metodološki i na kraju krajeva, to radi eurostat, kako se neke stvari rade. Nemojmo žmiriti na neke stvari. A kako to izgleda, najbolji je bio slučaj kako vi razmišljate, evo, ove UBS banke. Dakle, to su činjenice u potpunosti jasne. Postoje dokumenti i netko si nađe za pravo da kaže, je Hrvatska duguje 45 milijuna. O toj cifri, ja ne znam, jedino ako je neka zadnja 3 mjeseca netko razgovarao. Nije nitko razgovarao, ali kolega Đurkoviću, da, bilo je sporno što je netko na dug od 3 milijuna i na dug od 9 milijuna zaračunao 20 milijuna kamata. Pa kamatu na ovo, pa kamatu na ono. I druga stvar, nije mogao fizički dokazati da posjeduje tu obveznicu i zato pregovori nisu završeni i zato je pregovarano i u mandatu ove Vlade, samo to što se to netko boji reći. Zašto netko nije rekao da od ovih 27 milijuna, to je zadnja cifra o kojoj ste razgovarali, 20 milijuna otpada na poslovne banke, a 7 milijuna otpada na Hrvatsku državu pa ako i bude trebalo to sve platiti, dug Hrvatske države ne može biti veći od 10, 11 milijuna, ali netko je, samo da bi se bavio politikantstvom rekao, je, to su kosturi iz ormara, 45 milijuna. vidite, to je neodgovorno, politikantsko gledanje na javne financije, a sve dokumente imate u Ministarstvu financija, HNB-u, DORH-u i Ministarstvu vanjskih poslova.

'88., još bolje. Znači, prije '90. Čim je … u igri prije nezavisne Hrvatske države. No dobro. Evo javio sam se nakon kluba HDZ-a da bih rekao nekoliko riječi iako nakon ovog, većim dijelom debatnog kluba unutar kluba HDZ-a, no dobro, to je propust samoga Poslovnika, barem sam tako mislio dok sam bio ovdje među vama, ali mislim tako i nadalje. No dobro, to je ipak problem Hrvatskoga sabora stoga se ispričavam što to uopće komentiram. Nije kolega Šuker izrekao puno točnih stvari, ali evo ja sam si zabilježio da kažem oko nekoliko njih koje je bilo ipak netočno. Od samog tehničkog dijela da je uvodno izlaganje bilo kratko i da informacije nisu sveobuhvatne i dovoljno obuhvatne, one su na razini prethodnih godina, čak su neki koraci napravljeni …. Što se tiče uvodnog izlaganja, ja sam se pažljivo pripremio, gledao kako je to bilo prethodnih godina, ovo je bilo zasigurno duže nego u protekle 3, 4 godine, ali manje bitno. Ono što se slažem, slažem se da su makroekonomske projekcije bile optimistične i da ih nažalost nismo ostvarili, to je bio najveći rizik i kada smo razgovarali o samom predlaganju proračuna, još je tu bio bivši ministar, rečeno je da je to, da je prognoza optimistična i da s te strane jedino i samo gospodarski rat … makar ekonomska prognoza može zemlju izvući i govorio sam o tim … maču sam o tim … maču od kamata, sada ću reći nešto više budući da su se pojavile i brojke, kažem, oko dugova. Kolege iz HDZ-a, kažem unutar debatnog kluba, svaki je spomenuo svoju brojku kakav deficit i gdje očekujemo pa je red da kažemo i razgovarali smo više metodologija pa se, kažem, opet vraćam i reći ću prema metodologiji ESA 2010 koja upravo uključuje ovo sve, znači spominjali smo i o HŽ-u i o nekim drugim kosturima iz ormara, upravo metodologija … 2010 uključuje sve i to je zapravo ono što država, što eurostat prepisuje za sve države i što država ima kao neke svoje mačeve bez obzira bili oni kroz jamstva, da li oni bili direktno kroz proračun pa, kažem, ESA 2010 uz državni proračun i korisnike uključuje i izvan proračunske korisnike i javna poduzeća i lokalne proračune i korisnike izvan proračunske fondove i on je zapravo sveobuhvatan. A te brojke govore da su naši deficiti veći od naše nacionalne metodologije i zato moramo o njima govoriti. Taj deficit je bio, kolega Šuker, da, bio je 25 494 u 2011., bio je 19 795 u 2010. i on pada u 2012., '13., dakle taj ESA 2010 on pada na 18 milijardi u '12., i '13. 17, za '14. ćemo vidjeti što sve ESA metodologija daje, ali ono o čemu želim govoriti, to je primarni deficit, znači deficit razlika, prihoda i rashoda, kad oduzmemo kamate, a kamate su nam u tim godinama, dakle prije mandata ove Vlade bile nešto manji nešto manji pritisak na funkcioniranje javnih financija. Nešto manji, bio je težak, bio je 2010. 7,7 milijardi. Bio je 2011. 9,6 milijardi, ali u '12. se već penje na gotovo 11 i u '13. i ovoj godini mi imamo preko 11 milijardi kamata, znači za sva ona dugovanja pa i ta, platili ih, ne platili ili djelomično platili, a naslijedili ih iz bivše Jugoslavije. To je ono o čemu želim osvijestiti i vas ovdje i cijenu hrvatsku javnost. Primarni deficit, kažem, čisto da baratamo oko brojki, bio je prema metodologiji ESA 2010 u '10. 12

Ono što, rekao sam, što očekujemo ove godine ne želeći prejudicirati odluke Vlade i u konačnici vas samih koji ćete odlučiti o samom rebalansu proračuna on zasigurno neće biti veći od 16 milijardi i neće biti veći od protekle godine. Moram biti korektan, bio sam korektan i na raspravama i na jedan prihod od 3 milijarde i više sam puta to spomenuo rekli ste da se krije između brojaka, ne krije se, 3 milijarde od beneficiranog staža jest izvanredni prihod i sa te strane je evidentiran sa te strane i zato su brojke nešto bolje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa zamjeniče. Imamo tri replike. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora ako mogu prvo vama kritika, ne može zastupnik govoriti za rasprave zastupnika da je debatni klub jel bilo je puno replika, a radi hrvatske javnosti i radi … replike unutar kluba su uveli zastupnici SDP-a u mandatu 2008.-2011. Prema tome, ako tada nije bio debatni klub, a neshvaćano, ali očigledno to je poimanje i razmišljanje politike. Kolega Rađenoviću, Hrvatska je 2008.bila u primarnom suficitu od milijardu i 800 milijuna kuna i ja ne shvaćam zašto mi glorificiramo kamate. ako imate deficit od 19 milijardi vi se morate zadužiti 19 milijardi i na to morate platiti nekakvu kamatu. Da li je ona 4, 5% to znači da je sljedeće godine vama trošak kamate veći u odnosu na prethodnu godinu 900 milijuna. Ako ste vi imali deficit 2012. 10 milijardi što ste ga prikazali iako ste se zadužili malo više, u 2013.deficit je bio negdje 18 milijardi to je 28 milijardi. Uzmite da je prosječna stopa zaduživanja bila negdje oko 5%, znači samo za te dvije vaše godine je trošak kamata milijardu i 200 veći. Ako će ova godina i po EUROSTAT-u deficit biti 19 milijardi znači sljedeće godine također nekakvih 20 milijardi nekakvih 500, 600 milijuna veći trošak kamata. Prema tome ne treba tu glorificirati. Točno se zna što se zaduživalo i na to se plaćaju kamate. Vi kada pogledate mi smo 2007.imali smanjenje javnog duga, je došla ekonomska kriza i proračuna je eksplodirao. Da bi se to na neki način riješilo trebalo je provesti strukturne reforme. Nisu provedene i nažalost meni je najveća žalost da sada nakon 6 godina govorimo o istim problemima o kojima smo govorili prije 6 godina. to je najveća tragedija svih nas. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. uvijek završen one brojke koje zvuče najatraktivnije pa ako sam ja dobro zapamtio očekivani deficit najatraktivnija brojka sa aspekta opozicije bio 30 milijardi u ovoj godini, sada očekujem da možda neko. … /Upadica ali dobro pogledat ćemo zapisnik pa ćemo čuti. Znači u sklopu ove rasprave vaš je kolega na repliku na vaše izlaganje u ime kluba rečeno i 30 milijardi. O.k. ako će to pomoći optimizmu hrvatskom društvu i očekivanom najvažnijoj komponenti rasta gospodarstva i osobne potrošnje kada kažete da je sa 30 milijardi ne znam hoće li to pomoći i zato sam govorio o metodologiji ESA 2010.i metodologiji koju koriste sve europske zemlje koje EUROSTAT objavljuje zapravo zapravo zajedno sa DZS-om RH radi za sve zemlje i on je usporediv na razinama. Govorili ste o strukturnim reformama i nevoljkost da se one provode, neke su provedene. Bilo je puno prosvjeda oko toga od legalizacije, od fiskalizacije, moramo li govoriti koliko je bilo prosvjeda sa te strane. I danas bilo kakva strukturna reforma je dočekana na nož u startu. Ne možete kolega Šuker i vi to dobro znate biti protiv ekspanzije i eksplozije javnog duga, govoriti o problemima koje javni dug nosi pa nosi primarno i kroz otplate kamata itd., a sa druge strane reći ne, ne treba nam rješenje, ne treba nam monetizacija ni u startu, ne treba nam jednokratno smanjenje javnog duga za tri milijarde, ne treba nam. Lakše je 33 milijarde prebaciti na refinanciranje, prebaciti … /Govornik govori prebrzo, ne razumije se./ … pa platiti 60 milijardi. Time ne želim završavati raspravu o toj točci dnevnog reda, ali ali reći danas da to ne a stavljati nekad u svoje planove, a sada zbog populizma reći ne, ne treba nam ni monetizacija nije najprincipijelniji put. Oprostite gospodine predsjedniče. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Hvala lijepo. Poštovani kolega Rađenović, vi očito volite raspravljati o tim metodologijama, a znate kada smo već kod metodologije onda ne možete sva pitanja koja proizlaze iz ovog proračuna pokriti pozivanjem na tu neku tzv. ESA 2010. Jer ona što se HŽ-a tiče uključuje samo HŽ Infrastrukturu. A ono što u ovom proračunu piše da Vlada radi jest da izdaje jamstva drugim HŽ-ovima kao što su Cargo, kao što su Putnički prijevoz koji ne ulaze u te vaše metodologije, izdaje jamstva temeljem kojih im se odobravaju krediti, a onda otplaćuje te iste kredite. U HŽ Cargo već je u prvih pola godine plaćeno 107 milijuna kuna po protestima. Pa kojeg ima smisla onda im odobriti jamstvo za novi kredit od 250 milijuna na godinu dana? Prošle godine je plaćeno Cargo-u 107 milijuna kuna po protestima. Ja vas jednostavno pitam kako ide taj proces financijske konsolidacije i restrukturiranja, ta reforma u sustavu HŽ-a, jel i sami se pozivate da provodite reforme. Pa ja vas pitam koji su i kakvi su rezultati, ako država stalno odobrava jamstva za konsolidacije, zbrinjavanje, dakle za tekuće troškove ta jamstva plaća i odobrava zatim nova? Ne vidim da je taj proces uspješan, ne vidim da je ta reforma uspješna i znam da se to ne može pokriti nekakvim maglovitim pozivanjem na metodologije ESA 2010., 2005., … i tome slično. Takve riječi neke ljude ne mogu ne mogu fascinirati. Pa prema tome lijepo vas molim da mi odgovorite što kako i zašto je u proteklih dvije godine izdano milijardu kuna jamstava HŽ Cargo-u i HŽ putničkom prijevozu za financijske konsolidacije, za zbrinjavanje i gdje su rezultati tih reformi.

Dobro predsjedniče, samo kažem da je meni, meni je nova pa mi je malo kompliciranija, naviknuti ću se kada dođem češće. Gospođo Dalić, dobiti ćete detaljni odgovor HŽ Cargo-a, znate da vam ja kada zamjenik ministra financija sada ne mogu govoriti o detaljima ali evo zamoliti ću kolegu Hajdaša i njegove da dobijemo detaljan odgovor oko HŽ Cargo-a. Znate da je bio da je bio pokušaj privatizacije i da je on neuspješno završio, svi to dobro znamo i znamo da proces nije započeo 2013. ali kažem detaljan odgovor ćete dobiti. Zašto sam govorio? Upravo sam o ESA-i 2010? Zato što nam je ona najbliža i što je usporediva sa svim drugim zemljama kažem u Europskoj uniji. I zato što želim ovu raspravu svesti na zajednički nazivnik i želim da svi raspravljamo o istim brojkama da ih politikanski ne koristimo. Kažem krenuli smo od, krenuli smo ne znam od kojih ali smo došli do 30 milijardi, to je najveća cifra. Znači to je, to je naprosto moramo se dogovoriti oko jezika o kojem govorimo a ja osobno mislim da je s obzirom na sve okolnosti nova ESA 2010. metodologija dobra i ona uključuje kažem i državni proračun i sve korisnike i Hrvatske vode i Hrvatske ceste i Fond za energetsku učinkovitost i Fond za privatizaciju i AUDI-o i CERP i DUDI i HŽ infrastrukturu i HAC i ARZ i zato taj javni dug raste, vi to jako dobro znate. I sve ove zapravo moje replike i razgovori idu na tragu i onog vašeg apela, ja isto kao i vi mislim i podržavam vaš javni apel koji ste dosta i radikalno napravili izlaskom iz svoje bivše političke stranke da je ovoj zemlji zaista potrebna potrebna snaga za ozbiljne strukturne reforme kako ne bi završili u ovom glibu u kojem završavamo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče ministra, kazali ste, možda ste bili malo pretjerano optimistični. Pa ne radi se, dobro je biti optimist ali u ovom slučaju kada se radi o najvažnijem financijskom instrumentu državnom proračunu onda ne smiju biti nerealne makroekonomske procjene i ne smiju biti pogrešne mjere a upravo ste to učinili. Pogrešno ste procjenjivali i još lošije mjere donosili. Povećanje stope PDV-a sa 23 na 25% odnosno za 8,5% je prouzročilo zamislite smanjenje prihoda od tog istog PDV-a samo u 6 mjeseci za 2 milijarde i 600 milijuna kuna. Ministarstvo financija koje samo konstatira da država isplaćuje 12 milijardi kuna kamata kao da radi ministar financija u instituciji za javne financije tako razgovara. Pa on je odgovoran za takvo stanje a ne samo da to konstatira. Na nad važnijem državnom instrumentu financijskom država je postala disfunkcionalna, pa nije ni čudo zbog ovoga. Nije ni čudo kada jedan guverner Narodne banke Hrvatske kaže na obljetnici proslave obilježavanja uvođenja nacionalne valute "Nadam se da je ovo posljednja obljetnica nacionalne valute". Pa takva država mora biti disfunkcionalna i takva država mora biti mijenjana a niti u jednoj državi svijeta ne bi guverner nakon toga ostao biti guverner. Država koja plaća kazne, penale samo u 6 mjeseci 280 milijuna kuna. Pazite penali kazne za nanošenje štete a da nitko ne odgovara ne može biti funkcionalna nikako država. Država koja plaća, toliko ima nekretnina plaća samo 6 mjeseci 300 milijuna kuna zakupnina fizičkim osobama ne može biti funkcionalna država. Državu treba Hrvatsku reanimirati, vratiti u funkciju ali ovo izvješće pokazuje da to ova Vlada nije u stanju jer ne može učiniti ono što ne zna. Hvala lijepa. Da ministar financija je jedan od odgovornih, slažem se, jedan u nizu odgovornih u svih ovih 24, 25 godina naše samostalnosti kada kontinuirano proizvodimo deficite svi zajedno. Javni dug nije ni počeo sa ovom Vladom niti će nažalost završiti sa ovom Vladom i težina toga javnog duga, ja sa te strane pokušavam apelirati na sve vas i na hrvatsku javnost da shvatimo što to znači. I vi svi dobro koji se bavite ekonomijom, vi gospodine Mariću jako dobro znate što znači takav veliki javni dug i znate što nam znači, koliki nam gospodarski rast treba da opet izbalansiramo s obzirom da kamate imamo, kažem koje su na povijesno niskoj razini koji će nam gospodarski rast trebati da izbalansiramo prihode i rashode i da održimo standard življenja hrvatskih građana na razini na kojoj je danas a kamoli da se vratimo na neke bolje godine. I baš zato i govorim i na tom putu da je dobro reći po politički mi nećemo ovo, mi nećemo ono, ali kada Vlada predloži bilo koju mjeru oko strukturalnih reformi da ih sada ne nabrajam dočekane su na nož. Oko mjeri zaista direktnog smanjenja javnoga duga dočekao nas je na nož predsjednik vaše stranke svečano potpisuje takve referendumske inicijative bez da zaista dublje i razgovaramo o tome što i kako treba. Znate, smanjiti javni dug a apriori odbiti bilo kakvo razmišljanje pa možda i neku bolju ponudu od one o kojoj se špekuliralo u javnosti od 3 milijarde za monetizaciju nije baš odgovoran način ponašanja i to sam ponovio treći put danas, ako treba ponoviti ću i četvrti put. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika nezavisne liste i zastupnici poštovani Damir Kajin i Ivan Grubišić. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, uvažena gospodo zastupnici. Pred nam je ovo Izvršenje državnog proračuna za prvih 6 mjeseci u 2014. godini. No ja ću najprije citirati ministra financija gospodina Lalovca koji je itekako svjestan, duboko svjestan kuda naprosto ide Hrvatska i doslovce on kaže, citiram: uključivanjem dugova autocesta, dijela željeznica, HRT-a u javni dug, kad smo već o njemu govorili pola ovoga vremena ujutro, došli smo do iznosa javnog duga od 75% BDP-a. Za ovu godinu očekujemo da će se dug popeti na približno 80% BDP-a i to je razina s kojom dugoročno ne možemo upravljati bez snažnih strukturnih promjena, kazao je ministar financija. Država svaki mjesec izdvaja milijardu kuna za kamate, to je 12 milijardi kuna godišnje što je dodatni razlog za jače strukturne reforme. Od iduće godine porezna će uprava nekoliko dana unaprijed najaviti u kojoj će tvrtci i djelatnosti obavljati porezni nadzor, a nakon što ga provedu za 3 ili 5 dana javno će objaviti što su otkrili u tom nadzoru. To je bit znači ovoga, kako da se izrazim, trenutka. Kratko rečeno, koja god politička grupacija 2015. dobije izbore, da li ona bude bila lijeva ili desna, gotovo bih se usudio reći da će 2016. na neki način figurativno rečeno početi ispočetka, gotovo od nule kada je riječ o javnoj potrošnji odnosno vođenje države jer ovako neće još dugo. Mi jednostavno stagniramo i nažalost tonemo. 2013. udio javnog duga u BDP-u iznosi 75,7%. To je tada, znači lani iznosilo cca 250 milijardi kuna. Koliki je deficit o kojem se isto dugo raspravljalo danas ujutro? Deficit državnog proračuna od 16 milijardi kuna po ESA 2010 mora se uvećati za otprilike 3 milijarde kuna koje je povučeno u proračunu iz obveznih mirovinskih fondova pa će deficit iznositi negdje 6,2% BDP-a što je uvećanje od 1% u odnosu na lani i ja sam dokaz da se procedura prekomjernog deficita nažalost ne poštuje. Dug je manji od očekivanja, prije svega zbog toga što se u izračun duga nisu uvrstile obveze HBOR-a, osim što se dokapitalizacija banke bilježi kao povećanje rashoda, odnosno time se u konačnici povećava deficit. Nije se uključio ni deficit ZET-a o čemu se intenzivno razgovara, a da ne govorimo i o ovim deficitima komunalnih poduzeća diljem Republike Hrvatske, što će uskoro vjerojatno biti obveza sagledavanja hrvatskog deficita. Znači još jedanput ću reći, ponavljam, tko god preuzme vođenje države po izborima 2015. gotovo bih se usudio reći da će početi ispočetka i bolje da se to narodu kaže danas nego da se to kaže za godinu dana. I bojim se da će 2016. godina, šta god netko mislio, biti jedna od težih godina, pa makar 2015. izašli iz recesije. Zašto držim da će tome biti tako ili zašto mislim da je tome tako? Pa eto nedavno je i guverner Vujčić rekao otprilike da ove godine da ove godine pad BDP-a Republike Hrvatske neće biti 0,2% nego da će vjerojatno iznositi 0,6%. Kaže da osobna potrošnja rasti će za 6,4%, pad državne potrošnje prije 0,6%, on to korigira već na 1,3%, pad bruto investicija u fiksni kapital 3,6%. Nažalost, ove godine je šta god netko pričao, i turizam podbacio. Raste kažu izvoz, no ja kažem da je i to dosta upitno. Ja bih se ovdje pridružio ovome razmišljanju gospodina Šukera da ako taj izvoz raste sumnjam da može on rasti po stopi od 17%. Ja sam govorio prilikom rebalansa tamo negdje u 3., 4. mjesecu kad smo ga imali, onaj prvi rebalans, da Hrvatska neće imati rasta '14., da će javni sektor osjetiti restrikcije, a to se sada vidi. Ali ono što je sigurno bilo dobro tad u tom rebalansu, mi smo se zadužili za 33,5 milijardi a ne za 40 milijardi kuna. Sretna okolnost je da na međunarodnom tržištu novca padaju kamate. Mi de facto bez trezorskih zapisa za 6 mjeseci zadužili smo se za 8,2 milijarde kuna, vratili smo kredita 7,9 milijardi kuna. Iduće godine, da budem malo ciničan, u BDP ulaze i prihodi od ilegalnog poslovanja, tu smo izuzetno jaki i ulaze i prihodi od prostitucije, krijumčarenja, droge, cigareta, alkohola, ali će to povećati GDP za nekih 2 milijarde kuna ili 0,7%. Taj izvoz roba, da se vratim na to, mene to jednostavno, ja to ne mogu shvatiti, pada s jedne strane industrijska proizvodnja, a izvoz raste. Točnije, industrijska proizvodnja u prvom kvartalu je rasla za 1,5%, međutim u drugom kvartalu stagnira, a to je ovaj period koji se tiče vis a vis ovoga izvješća. Bojim se da se ovdje dešava ono što su eto čini mi se u Nizozemskoj nekako definirali kao Amsterdam, rotterdamski taj fenomen. Mislim da mi ne razdvajamo, da ne razlikujemo provoz roba od stvarnog izvoza pa tako kada gledamo u jednom trenutku Hrvatska postaje značajan izvoznik banana, automobila, riže, ananasa i svega onoga što zapravo ovdje ne proizvodimo. Na strani 456. dati su makro ekonomski pokazatelji. Ovdje se između ostalog govori o ino dugu koji je sad dosegao 46,6 milijardi eura. Problem je jasno i PDV. On je pao za onih 6,8% u odnosu na 2013. Govorim o tom citiranom razdoblju. A zašto? Zato jer očigledno bez obzira što je stopa išla za dva postotna poena gore, što to očigledno ljudi teže žive, što samim time manje troše, što jednom riječju nemaju i ne mogu trošiti. Daleko od toga da ne bi. I zato novi izračun poreza na dohodak može pomoći i državi, ali će sigurno i javnoj potrošnji i doći će do povećanja PDV-a u idućoj godini. Ali slažem se sa onima koji kaže da će to pogoditi itekako drastično recimo lokalnu samoupravu. Ali se slažem da se i oni mogu racionalnije ponašati pa bi moglo biti u redu, jer ne mogu zamisliti da u onom užem dijelu Županije istarske radi na primjer 180 ljudi ili 180 ljudi je zaposleno u gradu Puli. Čini mi se nekih 49 u jednome Vodnjanu gdje je do 90-te bilo zaposleno dvoje. A što ćemo kada počnemo o ovome pridodavati i povezana društva? Prihod od trošarina rast 15,8%, ali moramo imati na umu tu su struja. Vidimo da ima vode ili ove godine ima vode za bacanje u izobilju, ali struja nikad skuplja. Nafta na svu sreću rekordna, niska na stranim tim tržištima 80 dolara po barelu a mi držimo i dalje visoku cijenu. Pomoći dane u inozemstvu. To je ovo na strani 470, tj. ono što ide za Europsku uniju. One su veće za 2,3 milijarde kuna u odnosu na isti period lani i iznose 4,6 milijardi kuna. Jasno kad govorimo o pomoći danim inozemstvu onda ovdje obuhvaćamo i pomoć lokalnoj samoupravi plus decentralizirane funkcije, zatim onaj međumjesni prijevoz za učenike itd. itd. Kad govorimo o naknadama građana, građanima pardon odnosno kućanstvima najveću stavku u izvršenju ili u izvršenim rashodima poslovanja čine upravo te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 33,1 milijardu kuna ili 49,3% plana za četrnaestu. Mirovine su izvršene u iznosu od 18,2 milijarde kuna. To je točno 50,4% odnosno planiranih sredstava izuzev mirovina. Prethodno spomenuta skupina rashoda obuhvaća i naknade utvrđene propisima u zdravstvenom i socijalnom osiguranju, te ostale vrste naknade koje građani, kućanstva dobivaju iz proračuna neovisno neovisno o sustavu samog recimo osiguranja. Subvencije u prvom polugodištu 2014. izvršeno je 3,7 milijardi kuna subvencija, a to je 65,2% ukupno planiranih sredstava za 2014. godinu. što reći. Ova godina je složena. Međutim, godina je prošla. Pred nama je još rebalans. Ne znam zašto se čeka sa istim. On je zapravo bit kako ćemo godinu završiti i kako ćemo započeti iduće. Izvršenje koje je pred nama je na neki način pod navodnicima Bojim se da će 2015. biti i zahtjevnija od 2014. i onda naprosto slijedi jedno otrežnjenje u 2016. nakon izbora. Netko je prije spominjao ovo povlačenje novaca iz EU. Mi smo oko 50% novaca za 6 mjeseci više uplatili nego povukli. Uplatili smo negdje 3,6 milijardi kuna, povukli smo 3,4 milijarde kuna. Međutim, ja stalno govorim da ono što je najgore što nam prioritete na neki način određuje Mi preko tih javnih radova, ne znam itd. možda i dobijemo posao izvođenja građevinskih radova. Ali oprema koja se ugrađuje isključivo je sa zapada ne iz naših tvornica, o onom strukturiranju administracije na što ide stotine i stotine milijuna koje nam se vraćaju iz Bruxellesa. Znači, ne daju oni nama ništa, nego samo vraćaju ono što je nekada, pardon bilo naše i što bi mogli možda i bolje utvrditi. Drugo što reći prihodi lokalne samouprave, da oni padaju, oni će pasti poglavito iduće godine nakon ovog Zakona o dohotku ako se usvoji. I zato mislim da treba ići između ostalog u revidiranje da se tako izrazim sustava i sustav na neki način vratiti tamo gdje je bio 1990. Od tuda bi negdje trebalo krenuti. Jasno, nije moguće vratiti sustav na 105 općina, ali sigurno 575 ako se ne varam što općine, što gradova, što županija mogao bi se smanjiti za dvije trećine i na taj način početi preoblikovati Republiku Hrvatsku. I moramo konačno znati i shvatiti, od početka krize 2008. znači u ovih 6, 7 godina u nadgradnji zaposleno je 22000 ljudi. Znači, imamo 22000 ljudi više, a 120 000 manje u ovih 6, 7 godina je zaposleno u realnom sektoru. Za plaće u nadgradnji se izdvaja, nije bitno da li su komunalna poduzeća, općinska, gradska, ova ili ona, državna 3 milijarde kuna više sa 37 na 40 milijardi, a s druge strane u realnom sektoru iznos od 75 milijardi kuna za plaće ili 76 minus 8 milijardi sad se isplaćuje 68 milijardi kuna. No, ima tu i drugih tema o čemu je govorio zamjenik ministra. Monetizacija pa nadalje. Mi ništa nećemo, jasno, ali ovako nećemo izdržati. Pa konačno Istarski ipsilon, da, točno Francuzi grade ali smo im dali u koncesiju 50 km cesta, tunel, most preko Limske Drage, vraćamo PDV u cijelosti 220 milijuna kuna osiguravamo u proračunu i da ne nabrajam Imamo replike na vaše izlaganje. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, replika. dogodine da će morati ispočetka. I repliciram na vašu neprincipijelnost. Zbog toga nam u Hrvatskoj i jest tako, ovako kako je zbog toga što se političari ponašaju kao što se vi sad ponašate. Ako ova država tone pa onda je logično da ne može ona sad dogodine opet dobiti izbore. Na osnovu kojih to kriterija vi govorite tko god dobije izbore? E zato je u Hrvatskoj ovako. Hrvatska ide u bankrot, direktno četvrtom brzinom, punim gasom ide u bankrot, a Vlada neću reći ništa ne poduzima, ali gotovo ništa ne poduzima da se to ne dogodi. I Hrvatska nema kad čekati drugu garnituru, jer to je godinu i pol, dvije dana dok bi uopće počeli djelovati zakoni te druge garniture. A kroz ove dvije godine otići će sigurno u bankrot. Prema tome, ova Vlada mora ili raditi ono zbog čega ju je narod izabrao na način da najbolje vodi državu a svatko zna kako je treba voditi jer bi danas mogli reći nema pameti u Hrvatskoj pa ne zna se voditi država. Ima pameti, ali ta pamet neće voditi državu onako kao što znamo da bi je trebala voditi. Ima i ruku dovoljno, ima snage preko 100 glasova ima. Znači, ne treba konsenzus s ove strane. Ova strana bilo što da priča, druga strana može voditi državu kako god hoće. Znači, ili tako voditi državu ili dati ostavku. Sve ove priče što nama zamjenik ministra uči nas što je primarni deficit, što je još kamata, pa gospodine zamjeniče ministra nama je svejedno jer moramo plaćati kamate ili primarni deficit, to je sasvim sve isto. Ako ne platite kamatu onaj kome ste dužni dolazi prodati zgradu Sabora ako mu ne plaćate. Ako ide u bankrot prodavat će se hrvatske vode, šume, autoceste, Sabor, sve, trg bana Jelačića.

Hrvatska ne ide u bankrot, ne treba nikoga plašiti, ali ja se naprosto bojim da će godina 2016. nakon izbora naprosto biti jedna godina otrežnjenja. Dok sustav u ovoj zemlji ne bude postojan neće biti investicija, neće nam biti bolje. Dok se ne riješi Hrvatska kriminala neće biti bolje. Dok vlada samovolja bilo gdje u bilo kojoj instituciji nema nam spasa. Dok vlada nepotizam u bilo kojoj instituciji od općine, grada, županije, ministarstva nema nama bolje. Dok vlada jedna medijska kontrola ili presija kao u nekim krajevima ove zemlje nema nama kruha. Dok nema pravde neće biti bolje. Dok nema sigurnosti, jasno da neće biti bolje. Dok se godišnje u ovome Parlamentu donosi, mijenja preko 400 zakonskih akata ma nema investicija. Dok se tuži za zaposlenje dva ili tri zaposlena recimo u Zagrebu, a Ministarstvo turizma je stranački preuzet i nikome ništa, nema recimo nama bolje. Dok pravo ne vrijedi za sve u ovoj zemlji na isti način nema nama bolje. Dok Hrvatska ima, prije sam rekao 575 ili koliko već jedinica lokalne samouprave, isto tako neće biti sreće. Hrvatsku treba decentralizirati i regionalizirati tu se apsolutno I dok nam Europa stalno diktira pardon investicije u što ćemo mi ulagati i dok nam ona određuje prioritete isto tako neće biti bolje. Hvala. Sljedeća replika, Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kolega Kajin kazali ste kako kamate padaju na svjetskom tržištu. Da, zamislite pada nam kreditni rejting a padaju i kamate. Koji paradoks! Ali jesmo li iskoristili taj paradoks? Naravno da nismo. Nismo ni pokušali ga iskoristiti. Hrvatska je 2013. godinu završila sa 226 milijarda kuna duga. Samo da je netko pokušao refinancirati taj dug i 1% smanjiti kamatu 2 milijarde i 260 milijuna kuna bi bio manji rashod državnog proračuna. Ali to nitko nije ni pokušao. Mi i danas plaćamo nekim bankama u Hrvatskoj 6,75% kamatu. Nitko ni ne pokušava to smanjiti. Pa zar nije vrijeme da prestanemo tumarati po neprohodnom putu? Zar nije vrijeme za prave poteze? A kažete vjerujete da će biti sljedeća godina otrežnjenja. Pa kako se netko može otrijezniti ako stalno pije? Mi vodimo pijanu ekonomsku politiku. Mi vodimo predstečajne nagodbe vjerujući da će to pomoći svima. Prvi sat na osnovama ekonomije je učenje o tri glavne greške u ekonomiji. A glavna greška je poopćavanje. Ono što je dobro za jednoga jednoga ne mora biti dobro za druge i za sve. A mi ako kažemo da smo jednoga spasili onda smo spasili Hrvatsku. I ovo izvješće pokazuje da je ovo alarm, da je ovo zvono za uzbunu. Doduše, nije Hemingwayovo, nije to znak ni zvuk s nekog tornja ali je znak odgovornosti, znak uzbune i zvuk za drukčiju politiku, za nedopustivu koja se provodi i da se konačno počne provoditi nacionalna ekonomska politika a ne ekonomska politika u zaštiti pojedinih pojedinaca i grupacija. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad Da, ja sam isto rezerviran oko ovih predstečajnih nagodbi, ali da ih nije bilo bojim se da bi u ovoj zemlji bilo još i puno, puno gore. Imam dojam da su u pravilu mali stradavali, ali da su velik "iz istih profitirali". Ne mogu se međutim složiti, ne mogu prihvatiti činjenicu da pojedinci koji u tome sudjeluju iz tih predstečajeva ili stečajeva u ovoj zemlji izlaze još bogatiji, sa još više slika, sa još više automobila, još više nekretnina, sa još više računa na stranim kontima za razliku kada to uspoređujemo sa onima koji bankrotiraju u jednoj Austriji, Njemačkoj, Engleskoj ili Americi, ili završavaju u zatvorima ako su prevarili svoje komitente ili završavaju "na groblju" nakon počinjenog samoubojstva ili doslovce počnu ispočetka. Kod nas se dešava često da oni koji su naprosto na koljena bacili cijele industrije, cijele krajeve izlaze bogatiji a ne siromašniji. Ali još jedanput ću ponoviti, da nije bilo predstečajnih nagodbi bojim se da bi prilike u ovoj zemlji bili i gore. Slažem se, apsolutno treba kontrolirati banke, treba izvršiti to refinanciranje da ga tako nazovem duga, nije logično da vodeći bankari izlaze sa bonusima od možda desetak milijuna kuna godišnje ne računajući njihove matične prihode, nije logično da naše banke imaju veće kamate od banaka banaka majki u nekim drugim zemljama iako moramo biti pošteni i priznati da je gotovo 20%, možda svaka peta kuna, poglavito kada posluju sa gospodarstvom nenaplativa. I onda se ne treba čuditi i ovoj kamatnoj presiji banaka prema našim građanima. Sljedeća replika Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Kajin, puno ste toga rekli i iziskivalo bi više od dvije minute ova replika. Ali kad ste govorili o povlačenju sredstava iz EU onda je razvidno na ovoj stranici 6 da to iznosi 1 200 milijuna. Pristojba za članstvo u EU za ovu godinu je 600 milijuna eura, to je oko 4,2 ili 4,5 milijarde kuna. Za prvo polugodište ove godine, dakle povukli smo 1 230 milijuna kuna. To znači da je vrlo vjerojatno i vrlo izgledno da nećemo povući gotovo nešto gotovo nešto preko 50% sredstava koja smo uplatiti u EU. Drugo, kažete pad industrijske proizvodnje da je vrlo značajan pa vas čudi i izvoz da raste. Pa jasno je da izvoz, s obzirom na manja ograničenja i carine koje su ukinute između Hrvatske i zemalja EU, dovele do toga da poraste malo izvoza. Ali pad industrijske proizvodnje je ono što zabrinjava. Pad zaposlenih u realnom sektoru, to je ono što zabrinjava. I zašto se to događa, zašto je, ovdje neko spominje da je manji broj nezaposlenih, pa zato što su ljudi otišli u inozemstvo raditi, otišli su sa zavoda za zapošljavanje, odjavili se i otišli raditi u Njemačku, Irsku, Englesku bilo gdje drugdje. Zato je broj tzv. nezaposlenih manji. Ali nama je bitan broj zaposlenih, jer on povećava bruto društveni proizvod, a toga nema. Evo gledajte, rekli ste nema kazni za one koji su upropastili industriju, da tako pojednostavim. Evo Đuro Đaković vam je najbolji primjer, to je firma od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, ali direktor Đure Đakovića koji je doveo firmu u 120 milijunti dug, odgovara za to? Ne, on će po stranačkoj vašoj nomenklaturi biti premješten na neko bolje mjesto možda i upropastiti će i drugu firmu, i nema odgovornosti u ovoj državi. Ne vodi se nacionalna financijska politika nego internacionalna financijska politika. Gledajte kazne i penale, 230 milijuna kuna. Sljedeća, a imamo odgovor. Kolega Kajin izvolite. **Kajin, Damir (ID - DI)** Po mojoj nomenklaturi sigurno onaj koji je upropastio Đuru Đakovića neće biti niti premješten niti unaprjeđen. Ja neću sada govoriti o ovom ostvarivanju osnovnih makroekonomskih pokazatelja u provom polugodištu 2014., ali ću još jedanput reći za 2013. i 2014. za prvih šest mjeseci mi smo uplatili negdje 3,6 3,6 milijardu kuna EU, povukli smo 3,4 milijarde kuna. I ono što je najgore oni nam određuju te prioritete. Industrijska proizvodnja, ovdje piše da raste 0,7% za za prvih šest mjeseci pa je gotovo teško povjerovati da izvoz roba raste po stopi od 13,3%. I vidite ono o čemu sam govorio, Hrvatska je postala tako reći preko noći izvoznik banana, automobila, riže, ananasa, datulja i niza drugih roba koje mi ne proizvodi niti je imamo u svojoj zemlji. Mi govorio o izvozu od 17% čak pazite u nekim mjesecima. A šta se ovdje naprosto dešava, dešava se da naprosto, ne znam znam dolazi samo do ovog uvoza u naše luke određene robe, tu se prekrca, tu se dalje izvozi prema zapadu i to se naprosto evidentira kao naš izvoz. 2013. ako usporedimo te podatke sa ovih prvih šest, sedam mjeseci ili osam ove godine, izvoz je povećan za 3,8% na godišnjoj razini. I to je otprilike realna neka stopa i zato nas ne treba zavaravati ovaj podataka o 13,3 ili čak u nekim mjesecima rastu izvoza od 17 milijuna kuna. Nemamo potrebe da naprosto sami se varamo **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Dražen Đurović. Izvolite. kolega Kajin, vi ste dosta razumno iznijeli te pozicije i jasna vam je situacija, racionalno ste je prikazali. I onda ako ćemo tako razgovarati, postavlja se pitanje zapravo koji je opće smisao ostao ove posljednje godine mandata ove Vlade? dakle ova posljednja tri proračuna, sve procjene, makroekonomski pokazatelji su im bili pogrešni. Na kraju svake godine smo utvrdili da su sve pogrešno procijenili, da se recesija nastavila i da se zapravo hrvatsko društvo, evo sada ušlo u 7. godinu gospodarske recesije, odnosno koja sada ima karakteristika, i ne samo gospodarske, već i društvene depresije i što zapravo možemo očekivati u ovoj posljednjoj godini mandata i koji uopće legitimitet ova Vlada više ima za ovu posljednju godinu mandata. To ne govorim zbog, ni zbog svoje, a pretpostavljam ni zbog vaše političke pozicije ili interesa političkih stranaka, već jednostavno kad gledamo hrvatski interes, ima li uopće ikakvog smisla još godina mandata ove Vlade u kojoj je apsolutno jasno da rezultata neće biti baš nikakvog i da će ovo zapravo biti godina mučenja do 11. mjeseca sljedeće godine kad svi zajedno manje-više očekujemo smjenu te vlasti. Zar ne bi bilo logičnije da ako se ne uspije i s obzirom da je neuspjeh evidentan, da se oni zapravo jednostavno, ubrzano i ubrzali tu agoniju, a s druge strane i kroz to ponudili zapravo priliku i sebi i hrvatskom društvu da s nekim drugim ljudima i na drugi način zapravo i s drugim …, ako hoćete, zapravo

Legalitet ova Vlada zasigurno ima, to joj nitko ne može osporiti, sve tamo negdje do kraja iduće godine. Ima i legitimitet, imamo dvije mjere koje treba isto tako sprovesti, o kojem se dosta govori, koje bi možda mogle dosta pomoći prije svega ovome malome gospodarstvu, PDV-a, ne više po fakturiranom, nego naplaćenom iznosu tamo ovih malih poduzetnika do 3 milijarde kuna. Što će nam donijeti novi Zakon o dohotku? Da li će povećati potrošnju, ostaje da se vidi, ali još jedanput ću ponoviti, da, bojim se da će bilo koja koalicija, lijeva ili desna, preuzela vođenje ove zemlje, na neki način gotovo morati početi, pod navodnicima, ispočetka 2016. godine. Nije moguće osporavati sve što se učinilo u ovih 3 godine, bilo je i lutanja, ali je zasigurno bili i onoga što je naprosto bilo pozitivno. Ja ću još jedanput ponoviti, dok u ovoj zemlji ne profunkcionira npr. pravna država, neće nam biti bolje. Dok je cijena energenata u Hrvatskoj ne znam koliko puta veća nego nama susjednim zemljama, neće biti bolje. Dok je tečaj takav kakav je, ali ne daj Bože ga korigirati jer bi naprosto svi građani zaduženi gospodarstvu, itd., bankrotirali, teško da će biti bolje. Dok imamo izbore ili referendum svakih nekoliko mjeseci, jednako tako neće biti bolje. Dok se permanentno pogoduje samo svojima, neće biti bolje. Dok se varamo sa izvozom, o čemu sam prije govorio, neće biti bolje. Dok pada broj zaposlenih u realnom sektoru, a raste u nadgradnji, opet neće biti bolje. Dok imamo selektivno pravosuđe, neće biti bolje. Dok u ovoj zemlji ljudi odgovaraju za kokoš, a za pretvorbu hotela ili preuzimanje općine ne, isto tako neće naprosto biti bolje. Trebat će, rekoh, početi ispočetka. **Batinić,

Rasprava o izvršenju državnog proračuna nije samo rasprava o brojkama i ne treba se samo na to svoditi već je to prilika da se rasprave i okolnosti politike u kojima se on realizira. Na državni proračun 2014. Hrvatska primjenjuje mjere za smanjenje prekomjernog deficita i makroekonomske neravnoteže. Posljedica je to dugotrajne krize izazvane strukturom tranzicijske ekonomije, sporim provođenjem strukturnih i drugih reformi u društvu, ali i neadekvatnim i zakašnjelim mjerama na otklanjanju uzroka financijske i ekonomske krize iz 2008. godine. U godinama rasta prije krize, Hrvatski rast je temeljen na visokoj potrošnji i osobnoj i državnoj, državnim investicijama, pogotovo ili pretežno u cestogradnju, značajnim ulaganjem privatnih gospodarskih subjekata u nekretnine što je financirano najvećim dijelom kreditima pa su sadašnje posljedice na državu, stanovništvo i gospodarstvo rezultat visokih kamata jer prihodi stagniraju ili padaju. Kada ova dva segmenta rasta izostanu, društveni proizvod značajno pada jer domaće gospodarstvo nije u stanju to nadoknaditi. Domaće tvrtke su nisko kapitalizirane, ispod 30%, visoko zadužene, često nelikvidne pa i insolventne te u većoj mjeri i tehnološki zastarjele. Porezna politika značajno opterećuje rad, ali i veliki broj … poreznih davanja opterećuje cijenu koštanja i utječe na konkurentnost. Upravo ovim segmentima posljednjih godina čine se napori na osposobljavanju barem dijelova poduzeća u teškoćama da nastave poslovanje i zadrže određenu zaposlenost te na poticanju investicija i izvoza. Navest ću samo nekoliko primjera. U nekoliko navrata dana je mogućnost reguliranja poreznog duga kroz reprogram. Uvedene su predstečajne nagodbe, bez obzira na kritike, one su u jednom dijelu ipak daju rezultate. Nastavljeno je daljnje smanjenje određenih … poreznih davanja, veća su izdvajanja u temeljni kapital HABOR-a koji nastavlja povoljnije kreditiranje, pogotovo investicija po cijeni kapitala i ročnosti i time nadoknađuje jednim dijelom izostanak ovakvih aktivnosti poslovnog bankarstva. Uvedeno je oslobađanje plaćanje porezna na dobit za dio dobiti koja se reinvestira, povećani su porezni odbici i povoljnije raspoređene porezne stope poreza na dohodak i slično, doneseni su zakoni koji potiču investiranje, red u financijama kroz fiskalizaciju, poticanje ulaganja, legalizacija nelegalno izrađenih objekata, a samim tim i sređenje zemljišnih knjiga pa to onda olakšava investiranje. Međutim proces oporavka je spor i dug, a opterećen je i mentalitetom koji teško prihvaća promjene. O bitnim pitanjima nažalost nema niti političkog niti društvenog dogovora što nužno usporava ili u potpunosti koči nužne reforme. Iako je u dva kvartala 2014.godine zabilježen pad BDP-a ipak postoje naznake i pozitivnih trendova jer raste robna razmjena, povećava se pokrivenost uvoza izvozom roba, raste proizvodnja u prerađivačkoj industriji, nastavlja se rast u turizmu. Najvredniji rezultat gospodarstva je izvoz koji u 2014.raste brže od uvoza. Za 8 mjeseci izvoza u članice EU povećan je za 3,8 milijardi kuna, a u ne članice daljnjih milijardu kuna, dok je uvoz iz članica EU povećan za 3,3 milijarde, a iz ne članica smanjen za 0,4 milijarde kuna. Nažalost, nastavljaju se negativni trendovi u padu bruto investicija, padu u građevinskom sektoru, visokoj stopi nezaposlenosti i niskoj zaposlenosti, a posebno zabrinjava niska zaposlenost u realnom sektoru. Struktura nezaposlenih po obrazovanju i dobi ne daje optimizam za brže promjene bez dodatnih ulaganja u prekvalifikaciju odnosno reformu obrazovnog sustava koji neće regrutirati ljude na Zavod za zapošljavanje, a to su dugotrajni procesi. Upravo smo prošli tjedan raspravljali i o Strategiji obrazovanja. Za otklanjanje prekomjernog deficita Vlada je izradila mjere i programe sukladno smjernicama Europske komisije. Usvojena je gospodarska platforma kojom su definirana 4 glavna pravca aktivnosti za izlazak iz krize, a odnose se na uvođenje reda, konsolidaciju državnih financija, restrukturiranje i racionalizaciju državnog i javnog sektora i oporavak i novi gospodarski rast. Sabor je u ožujku usvojio na temelju toga rebalansa državnog proračuna, a Vlada je donijela Nacionalni program reformi kojima se definiraju strukturne reforme, te plan konvergencije kojom se definiraju ključne karakteristike makroekonomske i fiskalne politike. razdoblju zapravo će trebati pratiti realizaciju ova dva dokumenta jer to čini i Europska komisija i Europsko vijeće. Tako je u lipnju Hrvatskoj dostavljene preporuke Europskog vijeća o Nacionalnom programu reformi mišljenja o Programu konvergencije u kojima s ocjenjuje da je Hrvatska poduzela mjere za smanjenje deficita, te predlaže provedbu strukturnih reformi. Ističe da u 2015.treba vršiti dodatne prilagodbe posebno u provedbi proračunskih mjera kroz jači nadzor na rashodovnoj strani proračuna. Vijeće daje rok do ožujka 2015.godine za temeljitu reviziju proračunskih rashoda te daljnje mjere za poboljšanje poslovnog okruženja kroz smanjenje administrativnih zahtjeva i paraporeznih davanja. Vijeće traži detaljni plan za upravljanje javnom imovinom, te da se pojača uloga sudova u nadzoru predstečajnih nagodbi. Vijeće Hrvatskoj preporuča 8 mjera vezanih za proračun, umirovljenje, Zakon o radu, socijalnu zaštitu, poslovno okruženje, upravljanje imovinom, sudstvu, bankarskom sustavu i upravo na tim elementima zapravo bismo mi trebali tražiti i politički i društveni dogovor ukoliko želimo realizirati sve ono što smo za ovih tri godine nekakvog nekakvog moratorija dobili da svedemo proračunske prihode i rashode u normalu. Ne dovođenje deficita u planirane okvire može nam onemogućiti ili usporiti ili ugroziti korištenje sredstava europskih fondova. Proračunski prihodi i rashodi planirani su na način da se povećaju prihodi određenim većim poreznim davanjima kroz trošarine ili neke druge načine, vraćanjem stopa za zdravstveno osiguranje, a rashodi zadrže ili umanje u odnosu na prethodnu godinu. Polugodišnje ostvarenje prihoda u iznosu od 55,6 milijardi je 48% planiranih prihoda, ali veća su sa 6,6% od prošlogodišnjih ostvarenja. Posljedica je to povećanja doprinosa jer je vraćena viša stopa za zdravstveno osiguranje, te prijenos kumuliranih sredstava drugog mirovinskog stupa za benificirani radni staž. Porezni prihodi su manji u odnosu na 2013.za oko 3% prvenstveno zbog pada prihoda od PDV-a i carina. Carine će u narednom periodu imati minimalni utjecaj na prihode u Rashodi su ostvareni u iznosu od oko 64 milijarde što je 49% plana i negdje su na razini ostvarenja na razini 2013.godine za pola godine. Neki rashodi ne terete proračun ravnomjerno pa i oko toga treba voditi računa. Npr. isplaćene su subvencije na razini od 65% od planiranih pa će nešto manje teretiti proračun u drugom polugodištu. Značajno veći trošak je u 2014.godini pogotovo u ovom prvom polugodištu, doprinos za članstvo u EU kojega u prvom polugodištu prošle godine nije bilo, te veće obveze za kamate koje su izvršene za nekih 500 milijuna kuna više nego godinu dana ili u polugodištu 2013.godine. Iskazan je deficit oko 8 milijardi što je smanjenje u odnosu na 2013.godinu ali je to posljedica najvećim dijelom radi jednokratne uplate mirovinskog doprinosa za beneficirani radni staž. Stoga će deficit do kraja godine teško zadržati u planiranoj razini ukoliko se nastavi trend poreznih prihoda iz prvog polugodišta, posebno ne ne realizacija prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Treba uzeti u obzir da u 2015.godini treba svesti deficit na 3,5, a 2016. 2,7% BDP-a kao što je to dano u smjernicama kada kada je Europska komisija odnosno Europsko vijeće uvodilo proces prekomjernog deficita na hrvatski proračun. Zato će proračun za 2015. morati imati veće rezove na rashodovnoj strani ukoliko će se htjeti održati deficit u programiranoj veličini ili pak povećati BDP odnosno investicije i zaposlenost u odnosu na 2014. godinu. Činjenica je da samo gospodarski rast i zapošljavanje su trajni i kvalitetni čimbenici rasta proračunskih prihoda i samo u takvim okolnostima je moguće smanjivati i poreznu presiju koje smo svjesni da postoji na realni sektor u Hrvatskoj. I na taj način onda je moguće ne samo smanjivati postojeće stope nego je obvezno pa je to i u preporukama Europskoga vijeća širiti osnovicu za oporezivanje odnosno zahvaćati i one prihode koji danas nisu oporezivani. To je onda prava pretpostavka za stalan i dugoročan rast u gospodarstvu. Članice i članovi kluba SDP-a prihvatiti će Izvješće za prvo polugodište o Izvršenju državnog proračuna.

posvetili reformama i to u formi modalnih glagola, trebalo bi, moralo bi. Vi gospođo Zgrebec govorite sa pozicije stranke koja vodi vladajuću koaliciju. Prema tome sa te pozicije trebali biste moći o tim reformama govoriti puno konkretnije ako stvarno o reformama mislite i ako stvarno tu eventualno vidite neku provedbu. Međutim, jako je teško ustvari povjerovati u to da postoji stvarna namjera pokretanja promjena u Hrvatskoj jer recimo npr. mi sada imamo u javnoj raspravi Strategiju razvoja državne i javne uprave u kojoj vidite neke eventualno značajnije reformske poteze predviđa nakon 2017. Tko zna da li ćete vi tada uopće biti u prilici išta od toga poduzimati. A mislite li stvarno da Hrvatska ima vremena recimo u tome segmentu čekati do 2017. godine. Govorilo se ovdje i o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i njegovom isključivanju iz riznice. Pa ne mislite li da bi možda ako ste se odlučili za takav potez da bi onda uz to trebalo prezentirati i reformu odnosno stvarne promjene u načinu funkcioniranja HZZO-a koji će spriječiti te troškove. Ono što želim reći, reforme o kojima govorite one nisu traženje i poduzimanje mjera kako će sve ostati isto. One znače promjenu a nažalost ja u onome što Vlada radi tu promjenu ne vidim osim sigurnog najavljivanja novih poreza. Jer koliko čujem na Gospodarsko-socijalnom vijeću raspravljeni su novi porezi na kamate, na kapitalnu dobit, pa to već stvarno prelazi razinu dobroga ukusa. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor potpredsjednice Zgrebec, izvolite. Usvajanjem Plana konvergencije i plana, Nacionalnog plana reformi zapravo su zacrtane sve reforme koje će se provoditi u Hrvatskoj. Meni bi bilo draže da ste vi kao ministrica u bivšoj Vladi počeli realizaciju takvih reformi koje je i tada Vlada donijela mislim 2010. ili 2011. godine. Između ostaloga i oko monetizacije Hrvatskih autocesta i da se to realiziralo prije 4 ili 5 godina danas bi i hrvatski proračun bio u sasvim drugačijem obliku nego što je to danas. Zahvaljujem. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Slavka Linića, Branka Vukšića, kolega Slavko Linić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Možda bi se nešto više zadržao na makroekonomskim podacima. Ovdje se pojavljuje u raspravama dva razmišljanja. Jedno da su nerealna predviđena u proračunu vezana za makroekonomska kretanja a drugo neefikasnost Vlade. ja bih vrlo jasno htio u ime kluba reći da je u pitanju ne nerealno planiranje optimističko nego neefikasnost i nerad Vlade. To je najveći problem zašto nama makroekonomska kretanja se ne ostvaruju. Dovoljno je da pogledate procjene zbog čega pada društveni brutoproizvod pa ćete vidjeti najvećim dijelom iz razloga što se ne ostvaruje rast u trajni trajni kapital, nema investicija da je to jednostavno podbačaj od skoro 3,5%. A kada promatramo Vladin proračun onda ćete vidjeti da su u biti veliki udio u ulaganju u trajni kapital upravo imale državne investicije, državne investicije. I ostajemo mi na teoriji privatni kapital ili državni kapital ali državne investicije su za 2014. imali značajnog udjela. Koja je to investicija? Prije svega o energetiku i infrastrukturu. Koju energetiku? Pa i dvije rafinerije u INI i HEP-ova ulaganja u termoelektranu i hidroelektranu. HEP-ova ulaganja u prijenos električne energije. I naravno kada govorimo o infrastrukturi prije svega željeznice i luke. Prije svega željeznice i luke. E sada da li se možemo složiti da je to bilo nenerealno planiranje nego neefikasnost Vlade. Još uvijek nikakvog rješenja na relaciji spora dva vlasnika u INA-i i u biti ne znamo što je sudbina rafinerije. Programi gotovi, to su investicije koje su 2005. najkasnije trebale biti završene pa je prolongirane na 2009., pa su pa su jednostavno trebale i u ovom mandatu Vlade završit, a mi završavamo mandat Vlade, a ne znamo šta je sa ulaganjem u dvije rafinerije a te dvije rafinerije znače ogroman broj zaposlenih na investicijama, na proizvodnji potrebnih materijala, repromaterijala, ja bih rekao opreme za ulaganje u INA-i. Hoćemo govorit o energiji električnoj? Termoelektrana Plomin, projekti gotovi, sukobi sa ja bih rekao strategijom, da li će bit ugljen ili će bit plin ali nema rješenja, a ovo je treća godina mandata koalicijske Vlade. I nema ulaganja, znači netko je odgovoran da nema ulaganja. Ta dva projekta znajte da je to ogromno ulaganje. Hoćemo govorit o željezničkim prugama koje jednostavno ne mogu udovoljiti zahtjevima prijevoza robe? Želimo biti država sa ogromnom snagom tranzicijskog prometa, morskog prometa na relaciji Jadransko more, ne samo Europa nego i istočni dio balkanskog poluotoka, a nemamo jednostavno efikasne željeznice, nemamo pruge. Nemamo pruge koje mogu podnijeti i malo pristojne brzine, ne velike brzine. Onda se pitamo a što je to sa željeznicom. Evo cijelo jutro slušamo probleme jamstava. Nema više subvencioniranja teretnog prometa, to je tržna kategorija poslovanja, tu jednostavno mora biti efikasnost ili odluka o zatvaranju. sjetite se, neuspješna privatizacija, odabran pogrešan partner, nisu završeni pregovori. Od siječnja ove godine mi ne znamo što je sa željeznicom, što je sa teretnim prijevozom u željeznici pa su to razlozi da ništa nije učinjeno na restrukturiranju firme koja je neefikasna, prevelik broj zaposlenih, prevelika radnička prava po ugovorima itd., itd. Ništa nije riješeno, 10. mjesec ističe. Ništa nije riješeno. Što to znači? To je trošak koji ćemo imati, mi ćemo ga imati. Ali se nešto drugo dešava, infrastruktura koja je trebala biti motor razvoja, ulagat u pruge, spušta cijenu na 50% za trasu. Zašto, pa zato što ni putnički ni teretni ne može plaćat, što znači nema ni opravdanosti sutra investicije. Teško ćemo povlačit sredstva, a iz jednostavnog razloga ne pristiže novac u infrastrukturu jer osim što je puštena tarifa nema ni naplate. Državna poduzeća međusobno dogovaraju kako će platiti i opet ja bih rekao subvencioniraju teretni promet koji je potpuno neefikasan na restrukturiranje. Mogu prihvatiti ulaganja u putnički promet, zašto, jer tamo barem gradimo nove lagane kompozicije jer je to jedini ja bih rekao opravdani razlog da putnički promet ostane, da se ipak prijevoz putnika u Hrvatskoj održi, ali ne sa teškim kompozicijama nego modernim. I radi hrvatska industrija, jedino što možemo naći kao opravdanje. Da, nema odgovora onih koji su krivi što nema ulaganja HEP-a, INA-e i što se događaju ovakvi promašaji u Hrvatskim željeznicama. Ali isto tako jedan od motora gospodarskog rasta bilo je povlačenje sredstava iz Europske unije i ulaganje u tisuće i tisuće malih projekata. Ni to ne ide i vidimo izvješće. Toliko o državnim investicijama koje su mogle imati utjecaj na gospodarski rast. Vratimo se na privatni sektor. Da li smo dobili analizu što se to događa u privatnom sektoru? Privatni sektor je previše ulagao u nekretninski biznis. Da li se razdužio? Pa dajmo onda ocjenu što je sa stečajnim postupcima, što je sa predstečajnim postupcima, što je sa Zakonom o financijskom poslovanju, rokovima plaćanja i onda ćemo polako vidjeti da jednostavno nakon tri godine još uvijek imamo ogroman problem. Privatni sektor nije razdužen, bankarski sektor još uvijek ima ima prevelika potraživanja, ne učestvuje aktivno u ja bih rekao razduženju privatnog sektora pa je to razlog da taj privatni sektor se ne može zadužit, ne može krenut u nove projekte i nekonkurentan je da bi išao i izvozio u europu. Da, to je stanje, sa svim mjerama u tri godine koje su provođene mi poboljšanje u privatnom sektoru nemamo. I dapače, ajmo analizirat ono što je najopasnije, nelikvidnost i onda se bavimo, ajmo nećemo naplaćivati PDV ako nije naplaćen umjesto da idemo razgovarat zašto kad imamo zakon ne provodimo zakon i ne inzistiramo na plaćanjima. Jer plaćanja ugrožavaju i velike i male i ti veliki koji bi trebali biti okosnica izvoza zbog nepoštivanja Zakona o financijskom poslovanju mi nemamo rješavanje. Ali isto tako uz sve prigovore na predstečajne nagodbe, dajte mi recite 5000 predmeta je odbijeno u predstečajnim nagodbama, koliko je to sud otvorio stečajeva, koliko je pokazao efikasnost? Sve je pokazano, nema volje za nagodbe, dužnik je neizlječiv, bolestan je, toliko teško da ga treba riješit stečajem. Što su to sudovi riješili, jel imamo ta izvješća? Nemamo. Pa o čemu mi to ozbiljno možemo razgovarat kad govorimo o jednoj ovakvoj analizi? Prema tome, bojim se da ni 2014. sa ovakvim neznanjem jer ne znamo što je razlog da nema gospodarske aktivnosti, državnih investicija, privatnih investicija, redovnog poslovanja, povećanja izvoza, mi trajno nećemo riješit pitanje gospodarskog rasta, a samim tim niti prihoda u proračun. Sad se vratimo na prihode i vidimo da prihodi u dobrom dijelu rastu ne radi povećanja ja bih rekao pojedinih poreza zato što je to bio potreba da bi povećali prihode, nego jednim dijelom i radi toga što smo ušli u Europi, pa su to obaveze usklađenje na trošarinama i za duhan i za gorivo i ja bih rekao neke druge trošarine kao što su trošarine na električnu energiju. I oni daju efekat i dat će efekat. To je povećanje. Povećanje stope koju bilježimo na zdravstvo nije dobro, nije dobro. To je razlog da imamo manju plaću, da imamo nekonkurentnost. Ali gledajmo najveći problem u prihodovnoj strani, a to je prihodi po osnovu mirovinskog doprinosa. Oni u prosjeku ne računaju sad ove tri milijarde izvanrednih prihoda su negdje 19 i pol milijardi, 19 i pol milijardi konstante. A koliko su rashodi? 36 milijardi kuna. Što to znači? Da gospodarstvo ne plaća dovoljno za svoje radnike kad odlaze u mirovinu. Da li ćemo povećati stopu? Pa to nikome ne pada na pamet, ali je trebalo smanjiti zdravstvenu stopu i povećati ovu stopu. Da, to su politike. Naš trajni problem je prerano umirovljeni ljudi, neuspješna pretvorba, privatizacija i stravičan razmjer od oko od oko 16 milijardi kuna koliko fali u mirovinskom. I tome ne pridajemo važnost. To je razlog zašto nam je veći PDV, to je razlog zašto moramo se boriti da zdravstveni doprinos preselimo na druge oporezive prihode građana kao što je imovina, nekretnina kako god hoćete, a da bi mogli riješiti mirovinski sustav. To su trajni izvori našeg debalansa, to su naši najveći problemi koje bilježimo u proračunu. Prema tome, dok se ne počnemo time baviti kako stopu mirovinskog doprinosa povećati, a da to nije udar na gospodarstvo, na plaće radnika i kako trajno osigurati što veći prihod Mirovinskog fonda fonda mi nećemo riješiti svoje probleme sa deficitima. A sad se vratimo i na rashode. Tu opet možemo samo utvrditi Vlada nije odradila ono što je sama predvidjela. Nacionalni plan reformi je Vladin plan, Vlada ga je sama pisala. Neću govoriti koliko sam sati sjedio oko tog plana, a u tom planu imate dan, mjesec i kunu koju ćemo uštedit u ovoj godini, idućoj godini i ne znam 2016. Da, to je Vlada sama napisala. Pa je temeljem toga i plan konvergencije upravo tako razjašnjen dinamički i vrijednosno, a to znači da smo predvidjeli i reforme u socijali i reforme u upravi i reforme u mirovinskom sustavu i reforme u zdravstvenom sustavu. Sve je to predviđeno datumom i iznosom. Da li imamo uopće ocjenu za 6 mjeseci? Nemamo. Da li možemo očekivati da će sve to bit realizirano u drugom polugodištu 2014.? Neće. Najveći dio toga ne. Od uprave se odustalo, od izdvajanja neosnovnih djelatnosti se odustalo, od bilo kakve reforme i promjenama tek ćemo raspravljati u zdravstvenom sustavu. Nema nikakvih promjena u obrazovnom sustavu. Da, Vladin program ne poštuju sami ministri. Dapače, imate posljednju poruku i premijera Vlade koji veli mi to nećemo provesti jer to nije dobro za građane Hrvatske. Hajde, ne bih rekao da nam je to nametnuo netko. Ne! Sami smo ga donesli, ova Vlada ga je donesla. Ne poštuju ga ministri, ne provodi se i nema sankcija nego ima opravdanje da to nećemo, jer to nije dobro. Prema tome, nećemo ni u drugom polugodištu jer vidimo da do sada bitno nije ni značajno od tih reformi ostvareno. Da li možemo to očekivati u 2015.? Ne možemo. I što je onda osnovni problem koji će se pojaviti? Prihode ne možemo značajnije dizati. Neki prihod koji može još bit je porez na prihode od kamata, a rashode smanjivat bez reformi ne možemo, a to samo znači neće biti izvanrednih prihoda, neće bit dodatnih, neće bit prihoda većih od gospodarske aktivnosti. To znači opet nekontrolirani deficit. I nakon toga je samo jedna mjera Europska komisija prekinut će sa procedurom prekomjernog deficita i utvrditi sama program koji Vlada mora realizirati. Tada će to biti nametnuti program i stroga kontrola da li to Vlada poštuje ili ne. sad ja pitam zašto nam je potrebno da nam netko upravlja kad smo sami napisali kako bi to trebali raditi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa replikama, Branko Bačić. **Bačić, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Linić, s pravom ste naglasili kako je nesposobnost Vlade razlog neispunjavanja makroekonomskih ciljeva, odnosno pokazatelja i u ovoj godini, a i u prijašnjim godinama. U tom ste smislu posebno izveli nedostatak investicija, Hvala vam da je jedan od razloga svakako i nedostatak i neizrada, nedonošenje Strategije prometnog razvoja koja je već trebala bit donesena kao osnova za potpisivanje partnerskog sporazuma i operativnih programa koji bi mogli biti podloga za korištenje tih sredstava. Ali kada spominjem tu prometnu strategiju razvoja Republike Hrvatske, pa ću vam reći da primjerice prema toj Prometnoj strategiji jug Hrvatske Dubrovnik nije planiran prometnim povezivanjem već to ste čuli, premijer Milanović u Cavtatu 25. kolovoza rekao o mogućnosti povezivanja juga Hrvatske kroz prostor Bosne i Hercegovine. Dakle, ne da će ta činjenica što ćemo, što nećemo Dubrovnik povezati kroz Hrvatsku, ostaviti i dalje prometno nepovezan Dubrovnik, nego još nešto gore s osnova nacionalnih interesa, a to je da će se cjelokupni promet iz Grčke, Albanije i Crne Gore preusmjeriti preko Trebinja na …/Govornik se ne razumije./… ili Mostar i onda ili VC Koridorom ili spojnicom za Banja Luku prema srednjoj Europi. Što znači da će cesta A1 koja ide od Ploča prema Splitu, Zadru i Dubrovniku biti prazna odnosno ostat će kudikamo bez prometa više nego što je to danas jer cjelokupni promet će biti preusmjeren na BiH. To vam želim reći da ne samo da će jug Hrvatske biti i dalje prometno nepovezan već ćemo sredstva koja smo uložili u izgradnju vlastitih prometnica, prije svega A1, učinit ćemo potpuno nepotrebnima jer ćemo cjelokupni promet preusmjeriti na drugi dio odnosno izvan RH. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Linić. Izvolite. Već kod prvog zaduženja početkom 2012. godine stručnjaci Vlade koji su morali svojim vjerovnicima i kreditorima objasniti kako vide gospodarski rast samo su 2 jasne poruke bile gdje vidimo poziciju za gospodarski rast. Prevelik uvoz energije, a to znači proizvodnja električne energije, okretanje potpuno na izvoz i s druge strane ja bih rekao mali, mali uvoz nafte, više plina domaćeg i ja bih rekao 100% domaćih energenata odnosno naftnih derivata. I ono što je bilo najvažnije jačanje hrvatskih luka u tranzitnim poslovima a to znači povezivanje luka samo sa željeznicom. imali smo autoceste, jedan dio prometa može ići, luke mogu biti konkurentne samo sa željeznicom. A to se znači i srednje dalmatinske i riječka i Pula plus Ploče u južnom u južnom dijelu Dalmacije. Sve te luke mogu funkcionirati ako imaju dobru željeznicu, kvalitetnu, konkurentnu željeznicu. Zato je restrukturiranje hrvatskih željeznica bilo pod broj 1., spašavanje cargo prometa na željeznici da jednostavno ne prepustimo sav teret jednostranim prijevoznicima. U ovom trenutku ocjenjujem da zaista što prije radi interesa luka mi trebamo otvoriti pruge, krenuti u investicije na pruge, a nažalost teret prepustiti stranim željeznicama iz razloga što nismo spasili cargo promet. Ali ono što je važno, zašto željeznice? Pa zato što 80% je iznos povrata koji možemo dobiti od EU pa jednostavno tada je to i koliko god je to dugoročno ulaganje itekako posao ulaganja. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Više puta ste spominjali u svojoj raspravi i osvrtali se na željeznice. Imali smo Imali smo primjer HŽ infrastrukture gdje je bilo vidljivo da su se počele događati nekakve smislene stvari, gdje je krenulo restrukturiranje zapravo tvrtke, gdje su krenuli radovi na nizu pruga i onda cjelokupna uprava zapravo bude smijenjena iz potpuno nejasnih razloga. Mislim, dakle jedan od rijetkih primjera nekih sustava koji su u okviru mandata Vlade bili funkcionalniji gdje je došlo do nekih pozitivnih iskoraka odjedanput je ta cijela garnitura maknuta iz HŽ infrastrukture. Imali smo primjer HPB-a, jedne uprave koja je imala dobre rezultate na čelu HPB-a da bi ta uprava opet iz posve nepoznatih razloga bila maknuta iz HPB-a. Dakle, i ono malo uprava koje su pokazivale dobre rezultate jednostavno nestaju nestaju u vremenu, očito u nekakvim čudnim čistkama. Kad je riječ o prioritetima tu je naravno pitanje kakvu tko ima viziju ili ideju o tome što je zapravo prioritet i na koji način se uopće Hrvatska može izvući iz recesije. Vi ste ekonomista, ja nisam, moja ideja oko toga nije pitanje jačanja nameta i izvlačenja nameta pojačanih u strukturi prihoda već je zapravo moja skromna ideja o tome pitanje rasta zaposlenosti, broja ljudi koji u ovoj državi rade. Jer danas je Hrvatska suočena sa činjenicom da radi manje od 1,4 milijuna ukupno u RH. Mi sa tom razinom zaposlenosti u Hrvatskoj državi ne možemo očekivati izlazak iz krize, mi možemo to prelijevati kako hoćemo. Mislim da mi zapravo sve mjere bi trebali fokusirati na pitanje broja zaposlenosti, rasta broja zaposlenih kako bi on dosegao željenih milijun i pol ili dva milijuna u narednim godinama. Slavko (Nezavisni)** Ne bih puno o kadrovima iz razloga što evidentno je da dobar dio neuspješnih kadrova u upravljanju javnim resursima je odgovornost za neulaganje, neinvestiranje. Kad je u pitanju kadrovska politika u infrastrukturi željezničkoj onda se tu vidi razlika. Ljudi koji su bili tamo i bavili su se restrukturiranjem, željom za ulaganje. Ministar koji vodi politiku ja bih rekao nešto globalnije njemu je bio interes kako održati cargo i putnički teret bez subvencija pa je prepolovio cijenu naknade za trase. Pa je to razlog da još uvijek nismo otvorili trasu stranim prijevoznicima pa ugrožavamo promet u luci koji seli negdje drugdje. A da ne govorimo da kad je u pitanju naplata svaki predsjednik uprave je odgovoran za naplatu pa jednostavno svaki pritisak da se naplati potraživanje od carga je od strane ministra osporavan. I to je razlog sukoba, sukoba koncepcija i odgovornosti pa se ne bih u to upetljavao. Ali, slažem se s vama

A da bismo mogli hraniti Fond za isplatu mirovina ispod milijun i 700 zaposlenih teško da možemo naći rješenje. Ali koje su to mjere da dođemo do milijun i 700? Pa to je sigurno aktivna politika investiranja u strane države i energetika infrastruktura na prvom mjestu, i naravno ja bih rekao ozdravljanje privatnog sektora koji se mora razdužiti za neuspješne plasmane u ranijim godinama koji su išli u krivom smjeru da bi bili konkurentni u plasmanu prema Europi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Linić, ovo bih mogao nazvati analiza iz prve ruke, ovo što ste vi govorili nije samo kritika nego je to zapravo putokaz onog kako je Vlada trebala raditi. Vlada je odustala od same sebe, odustala je od svih onih reformi koje su bile zapisane na početku i koje su ovdje sa ove govornice bile obećane početkom 2012. godine. Ne slažem se, mislim da je prije Domagoj Milošević rekao da je privatni sektor taj koji može jedino otvarati radna mjesta. Povijest je puna demantija te teze jer upravo se mogu i javnim radovima, javna poduzeća, državna poduzeća itekako mogu otvarati radna mjesta. Ovo što ste maloprije govorili, premala je zaposlenost. Da smo išli u one reforme koje su bile najavljene, da se išlo u investicije u energetici, investicije u željeznici, da se kontroliralo ispunjava li INA one obveze koje je preuzela a umjesto da ispunjava, čini sve kako bi zaposlenost bila manja, kako bi industrijski potencijal Hrvatske bio manji. Tada bi slika bila sasvim drukčija, ne bi bilo omjer zaposlenih i omjer onih koji su u mirovini gotovo 1:1. Dakle, da se išlo sve one energetske projekte koje ste nabrojili, da se išlo u gradnju pruga koja je, rekli ste u svojoj raspravi nezadovoljavaju zahtjeve za prijevoz robe, tada bismo mogli računati i na veće kapacitet Luke Rijeka i slika bi bila sasvim drukčija. Znači, ova kritika koja je upućena Vladi dovoljno govori da je krenula s puta koji je zacrtala i zapravo u zadnjoj godini vrlo teško da može išta popraviti. **Batinić, Milorad Slažem se s vama da, ako ste slušali i rasprave naših kolega iz ostalih klubova, osnovni problem je gospodarski rast, a gospodarski rast osiguravaju samo investicije. investicije znači domaće tržište gdje ipak koliko god mi velimo da moramo otvoriti slobodno tržište i za ostale članice EU ipak znači veći izazov za domaće i i građevinare, i opremaše, i proizvođače opreme. Zašto, bliži su, kod kuće su i mogu biti konkurentniji. Prema tome, državne investicije imaju ogromnu ulogu pogotovo što smo svjesni da je privatni sektor u Republici Hrvatskoj izuzev farmaceutike, elektronike prezadužen sa potpuno pogrešnim ulaganjem, potpuno pogrešno ulaganje u nekretnine. I da se treba najprije razdužiti tih pogrešnih ulaganja, proći određeno restrukturiranje da bi bili konkurentni. Hrvatsko tržište je nedovoljno, a pogotovo ako nema investicija, a to znači da moraju biti konkurentni, da moraju ići u izvoz. I tog trenutka mi ćemo imati veći izvoz i šansu da sa većim izvozom opet imamo veću stopu. Ali najprije se moraju dokazati na domaćem tržištu, a da bi se dokazali na domaćem tržištu bitno je područje državnih investicija. Tu ne mislim samo na energetiku, promet, tu mislim i na lokalnu samoupravu koja treba više štediti, ići u investicije u društveni standard jer i to su radna mjesta, i to su veće plaće. I moramo shvatiti direktno investicije znače veći broj ranih mjesta, ali znači i jače i kvalitetnije plaće. A tog trenutka onda je to i veća potrošačka moć, i veća potrošnja koja je opet jedan od segmenata gospodarskog rasta. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Jadranka Kosor, replika. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Liniću, rekli ste da nije u pitanju nerealno planiranje nego nerad Vlade. Dakako da mi raspravljaju o polugodišnjem izvješću proračun za 2014. raspravljamo o proračunu koji ste vi potpisali kao ministar financija i naravno u konačnici Vlada. Dakle, ne bih rekla da je samo nerad Vlade nego bih ja rekla da je ipak i loše planiranje. A govorim to na temelju iskustva evo trećeg proračuna o kojem mi raspravljamo i trećeg proračuna o kojem smo raspravljali i sve one odluke primjerice smanjivanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, pa onda smanjivanje PDV-a na turizam i mnoge druge jesu izraz, odnosno bile su dio toga planiranja. A u svim godinama do sada u mandatu ove Vlade recimo nedostajala su pri kraju godine i sredstva za plaće i u Ministarstvu obrazovanja, već sam to spominjala, i u Ministarstvu unutarnjih poslova. Dakle, prihodi su bili nerealno procijenjeni ali jednako tako i rashodi. Dakle, radi se i o jednom i o drugom. Slažem se s vama da u onim potezima Vlade koji su vezani primjerice za najavljivani outsorcing, pa onda spin off itd. Vlada pokazuje nemoć jer odustaje i od onoga za što se čvrsto zalagala. A što se tiče davanja cesta u koncesije, vidimo sada da je moguće da je premijer nekim svojim najavama ušao možda i u sukob sa Ustavom, i nekim zakonodavnim okvirima EU, odnosno nas kao članice EU. Tako da je sve u svemu ovo o čemu i danas raspravljamo odraz i lošeg planiranja, ali i lošega rada. Slavko (Nezavisni)** Pa o lošem planiranju ne bi govorio, to je možda vaše pravo da imate takav pristup, ali znate plaća nije samo zbroj zaposlenih i nije samo zbroj množenja sa koeficijentom. Ta plaća u sebi ima i provedbu određenih reformi, broj zaposlenih u obrazovanju nije racionalan. Ministar planira i bio je dužan promijeniti određene stvari. Ne samo to, vi znate koliko je sukoba oko pojedinih materijalnih rashoda za zaposlene gdje su, recimo, uprava i još neki dijelovi koji crpe crpe novce u državnom proračunu smanjili izdvajanja za zaposlene i korigirali kolektivne ugovore što recimo u zdravstvu, obrazovanju nije bilo. Prema tome, uvijek je ono osnovno kad se proračunska veličina utvrdi, ministar ju je dužan poštivati, a on zna što sve mora učiniti da ju poštuje, ali mi nažalost imamo neodgovorno ponašanje ministara. On smatra da ne treba poštivati i to je ono što dan danas mnogi od njih nisu shvatili, a što znači fiskalna odgovornost fiskalna odgovornost je odgovornost za brojke u proračunu, znači, ne zanima ih da poštuju ono što je proračun. Pa znate, s obzirom na svoje prethodnike u ministarstvu, ministarstvo ne unosi podatke, ona su ministarstva. Da barem onda znaju što su unesli, koje su brojke unesli, da imaju odgovornost za te brojke, ali očito da je odgovornost u Hrvatskoj problem. I onda ja, samo velim, mogu reći, ajde u čemu je možda problem planiranja jer ako vi znate da će biti ulaganja, razvoj, investicije, onda idete sa nekim mjerama u dijelu financijskog poslovanja koje očito su onda čak kontraproduktivne ako drugi ne rade svoj posao. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Linić, nisam ekonomist, ali neke su mi stvari iz vašeg izlaganja, da kažem, zapele za uho. Govorili ste o neodgovornom ponašanju ministara pa zatim i o, pa čak i neradu Vlade, a i o tome da sam premijer je javno izrekao da odustaje zapravo od strukturnih reformi, bilo u socijali, u mirovinskom, zdravstvenom osiguranju, itd., a svi dobro znamo i rekli ste i sami da je

to je 57 milijardi kuna. To je pola proračuna RH. No i sami ste rekli i to da gospodarski rast jedini, dakle povećan broj zaposlenih može doprinijeti tome da odnos između broja zaposlenih i umirovljenika bude takav da osigura sigurno punjenje i mirovinskog, ali i zdravstvenog proračuna. Naši se ministri, ja bih dodao k tome, a to niste izrekli, zaista ponašaju kao što vidite i iz posljednjih poteza, kao pijani bogataši. Kao da nisu svjesni svog okruženja, gdje žive i kakav je taj proračun. Dobro ste rekli, zaista postoji jedan nerad Vlade, odbijanje strukturnih reformi, a evo, imamo i primjer ministra obrazovanja koji već drugu godinu za redom smatra da je godinu dana samo 11 mjeseci. I da bi se valjda dodvorio svom predsjedniku Vlade, on proračun piše za 11 mjeseci, a ne za 12 pa onda je neizvjesna plaća prosvjetara i i lani u prosincu i ove godine u prosincu. Pa koja je to prijevara. Dakle služe se obmanama, prevarama, neizvršavanjem, odustajanjem od strukturnih reformi, sve kako bi prikazali, ali ne može se … Europi kako ste sami rekli, krivo prikazati ništa. Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Linić, izvolite. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Da bih mogao pojačati tu neodgovornost ministara, onda jedno vlastito iskustvo. Znate koje je moje najveće oduševljenje bilo? S ministrom obrane. Znate što znači smanjivati rashode, za plaće i ostalo u obrani? Za sve nas nepojmljivo, nikad to ministri obrane nisu radili. Recite mi koji ministar je najrenosniji u izvršavanju stavaka proračuna. Hrvatski ministar obrane. Da, kad je dobio da mora smanjiti plaće, smanjio ih je, ali ne da je smanjio ljude, racionalizirao je, smanjio je broj, prema tome ministri pokazuju kako možeš biti odgovoran i zato ja govorim ministru znanosti, od koga očekuješ najviše jer on prodaje znanje, on educira mladost, on ništa ni ne čini. Ministar obrane, kojega očekuješ rigidnog, ono, vojničinu, on pokazuje kako se odgovorno ponaša prema ovom. To je nešto što nažalost ni sam premijer neće da vidi. ovakvim ponašanjima pojedinih ministara … ako je on mogao, pa morate i vi to učiniti. I imali su prilike. To je problem odgovornosti i pojedini hrvatski ministri pokazuju koliko znaju biti odgovorni. Nije lako, vi pogledajte da plaće, neprekidno plaće padaju 3 godine, osim unutrašnji poslovi i kako se zove, prosvjeta. Nema, a to je neodgovornost ministara. I sad postoji nešto drugo, kad govorimo o odgovornosti premijera. Da li vi znate koliko je sati izgubljeno? To je 6 mjeseci intenzivnog rada svih struktura, od ministra na dolje, koji su radili na programu reformi i planu konvergencije, pisali svaku glupost, sve izračunavali, datume, sve to slagali u nekakve tablice, da on na kraju reče, … šalili smo se, nije to za hrvatski narod. Odlično, onda će Europa reći što je za hrvatski narod. Hvala. Goran Marić, replika. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Linić, govorili ste o dva aspekta, nerealnosti makroekonomskih procjena i neefikasnosti Vlade i kazali ste da se radi o neefikasnosti Vlade, ali da ipak nisu nerealne procjene. S aspekta potreba hrvatskog društva, projekcije su nedovoljne čak, ali s aspekta učinkovitosti Vlade su nerealne jer ako imamo neefikasnu Vladu, onda … projekcije i ovise ostvarenja projekcija o neefikasnosti Vlade, onda se pokazuju da su i nerealna, pogotovo jer to već 2 prethodne godine nas to uči. Ali ste dobro razjasnili razliku i državnog i privatnog problematike i kazali ste da s aspekta države nema ulaganja, nedovoljno korištenje europskih fondova. Pa postoje ljudi koji su zaduženi za to, pa ne ovisi ulaganje u Hrvatsku o saborskim zastupnicima, postoje ministri, postoje potpredsjednici Vlade i za korištenje fondova i za ulaganja. Ali ako oni koji su najodgovorniji za stanje kažu da Hrvatska nije izišla iz krize zato što je bila preblago ušla u krizu pa joj dulje treba, to je kao da netko kaže da smo se prehladili pa nam treba godinama da se oslobodimo od prehlade, ali da smo bolovali od karcinoma mi bismo već bili zdravi. Ministri se ne bave onim za što su zaduženi, ali vidite kako se bave vozačima, tajnicama, preseljenjima, uređenjima, automobilima, a ne smanjenju rashoda nego povećanjem. Jedan ministar uporno želi preseliti svoje ministarstvo u neki neboder gdje je njegov pomoćnik bio sudionik tog projekta i te gradnje. Kada govorite o privatnom, naglasili ste nekretninski biznis, pa zašto se PDV na toliko tisuća neprodanih, novoizgrađenih ne smanji za određeni postotak stanova? Zašto se ne uvede porez na imovinu i drugog dijela porez na promet imovine, ne samo na porez na promet nekretnina? Što je sa vlasničkim udjelima, što je sa dionicama, što je sa cijelim portfeljem? Ima prostora a smanjiti porez na promet nekretnina. Slažem se s vama da osim reformi na rashodovnoj strani gdje ćemo morati itekako prilagoditi troškovnu stranu državnog proračuna mogućnostima gospodarstva i građanima koji to porezima financiraju, da je daleko, daleko važnije što učiniti da se gospodarska aktivnost u Hrvatskoj ojača. I da je to ono što svaka Vlada ako tu uspije i ako tu pokaže bitne promjene da je uspješna Vlada. Tri godine mandata u koje tri godine mandata temeljene investicije koje su zaista neophodne, nama je potrebna proizvodnja električne struje jer ovu godinu imamo dovoljno kiša, ali za godinu, dvije imat ćemo suša opet ćemo doći na 50% uvoza jel nemamo proizvodnje električne energije. Apsurd je da smo nekada u svijetu otvarali i stavljali u pogon rafinerije, a da danas zatvaramo rafineriju i uvozimo jel to je znanje, to je visoko obrazovanje, to je stručna radna snaga dobro plaćena radna snaga, znači to je interes, za to se moramo boriti. Partner ako to neće pogriješio je, nije trebao dolaziti, nek plati cijenu. Ali to je posao Vlade da se bori za takva radna mjesta. Treća godina mandata neprihvatljivo da se borimo oko toga i to sada vi možete reći da je dio ljudi u Vladi znao precjenjivati sposobnosti, ali nema razloga da mi ne budemo ambiciozni, jel jednostavno imamo i strateški položaj Hrvatske koji trebamo iskoristiti i zato nam treba infrastruktura, ali isto tako imamo ogromno znanje i pogone koje nije trebalo gasiti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I posljednja replika Đuro Popijač. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Linić govorili ste o uzrocima i u vašem izlaganju ali i u brojim odgovorima na replikama ovakvog stanja jasno ste naznačili gdje oni leže, dakle u potpunoj nesposobnosti ove Vlade u svim segmentima. Dakle govorili ste o potpunoj blokadi javnog sektora i naravno najveći dio prigovora i upućujete javnim poduzećima gdje unatoč bombastičnim najavama na početku mandata vidimo da se praktično ništa ne događa, da nema investicija i onih najnužnijih, a to je obnova energetskog potencijala, energetskog sektora. No međutim ne slažem se da to jedino može i treba biti poanta svih politika, poanta izlaska iz krize je svakako oporavak privatnog sektora. I tu ste spomenuli da unatoč brojnim mjerama privatni sektor nikako da oživi i ne može oživjeti. Jučer sam razgovarao sa jedinim uspješnim poduzetnikom iz Međimurja koji postavlja pitanje, zašto ja ako više proizvodim, ako više izvozim, ako više zapošljavam ljudi, ako više prihodujem zarađujem sve manje. Jednostavni odgovor da je pritisak države i javnog sektora sve veći, da troškovi poslovanja rastu i da unatoč izvrsnosti ne može jednostavno slijediti taj pritisak. A tome je kumovala u dobroj mjeri i Vlada u ove protekle tri godine. I gdje je tu kraj? Što će se dogoditi kada se to izjednači, kada više neće imati niti mogućnosti smanjivanja plaće niti zaposlenih? Dogodit će se I to je ključni problem oporavka hrvatskog privatnog sektora, a bez njega nema oporavka društva. **Batinić, Milorad Probajmo pratiti priču o oporezivanjima. Najveći problem doprinosi, sa ovim povećanjem ostali su kao i 2011.to je jedno od najvećih opterećenja. Znači ni plusa ni minusa. Kada gledamo porez na dohodak nemamo veći porez na dohodak, dapače ona najviša stopa je čak i skinuta, znači nemamo povećanja. Ostaje parafiskalni nameti, budimo iskreni u tom dijelu je Vlada nešto učinila, jedan dio parafiskalnih nameta je smanjen i to je bio čak program i 2012.i 2013.godine. Oporezivani su njihovi dobici, uvedena je porezna stopa na dividendu. To nema veze sa poslovanjem, to je njegova dobit. Mora participirati kao i radnik koji plaća svoj porez na dohodak. S druge strane izuzete su mu iz olakšica obračuna kada promatramo i PDV, korištenja automobila, korištenje …/Govornik Zašto? Ocijenili smo ako svi idu u štednju trebaju ići i oni u štednju. Prema tome u čemu su se to pogoršali uvjeti poslovanja? Neću govoriti o tome da smo onaj ulazak u PDV digli na 230 tisuća, da smo utvrdili ako se preinvestira dobit da se ne mora platiti porez. Znači ja moram reći ne znam gdje je to dodatno oporezivanje. Mogu prihvatiti da je manje konkurentan jer je veća stopa PDV ali veća stopa PDV-a je i za uvoznu robu. Prema tome, u čemu je problem tih poduzetnika? I onda polako dolazimo da je nesigurnost poslovanja, da su to nenaplaćene realizacije, neefikasnost pravosuđa i zato jesu bile dodatne mjere Vlade kako ublažiti posljedice neefikasnog pravosuđa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba Hrvatskih laburista Dragutin Lesar, izvolite. Hvala lijepa poštovani kolega potpredsjedniče, kolegice i kolege, zamjeniče ministra. S obzirom da je danas u ovim raspravama do sada nekoliko puta, nekoliko desetaka puta bila spomenuta riječ štednja početi ću s tim ali samo kratko. Ovih dana svjedočimo velikim naporima štednje u državnom proračunu pa jedan ministar već danima javnost pokušava uvjeriti da će preseljenjem u privatni objekat kojega su nazvali Zagreb Tower uštedjeti značajna državna sredstva. I taj će neboder biti pretvoreni u tvrđavu za zaštitu okoliša. To što mediji pokušavaju dokazati da nema uštede nikog iz vlasti nije ponukalo da istinu konačno prezentira u javnost. Isto tako velike mjere štednje smo napravili prilikom donošenja propisa o zbrinjavanju posebnih vrsta otpada, ne onog komunalnog nego posebnih. Tako da samo jedan poduzetnik u Hrvatskoj sa nekoliko svojim poduzeća zadovoljava propisane uvjete tako da poslove ne dobiva i ne mora dobivati na natječajima jer je samo jedan jedini. To su sve potezi koji se reflektiraju i na ono kada govorimo o štednji i odgovornom ponašanju prema novcu poreznih obveznika nije predmet proračuna ali ima za posljedicu. I ako sam dobro izračunao iz prezentiranih materijala poslovni prihodi ili prihodi poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na planirane manji su za 2,75 milijardi, 2 milijarde 750 milijuna odnosu na godišnji plan kada uzmemo polovicu od toga podbačaj je za 2,75 milijarde u prihodima poslovanja. Kada idete u strukturu gdje je došlo do najvećeg podbačaja onda su to prihodi s naslova poreza na robe i usluge. Za koliko? Za 2 milijarde i 750 milijuna. Dakle najveći podbačaj u prihodima poslovanja su prihodi s naslova poreza na robu i usluge i ti iznosi su točno isti. Zašto su ti porezni prihodi manji? Ili zašto mogu biti manji? Recimo da su smanjeni porezi ali nisu. Da je povećana utaja poreza, ali nije, naročito nakon uvođenja fiskalizacije. Treći razlog je smanjena potrošnja. Možda postoji 4.-ti, 5.-ti, 6.-ti ali ja ću stati na ovom 3. Dakle ne vjerujem da su smanjeni porezi, ne vjerujem da je došlo do povećanja utaje poreza nego smatram da je došlo do smanjenja potrošnje. Tko plaća porez na robu i usluge? Krajnji potrošač. Građanin. Oni su manje poreza platili 2 milijarde 750 milijuna. Zašto? Jer imaju manje novaca. Kada je taj proces počeo, kada je cijeli koncept rasta BDP-a i razvoja hrvatskog društva počivao na javnim investicijama, kolega Linić je o tome prije govorio koje su izostale. A s druge strane represivne mjere štednje kao čarobni štapić spašavanja hrvatskog gospodarstva. I evo posljedice 2 milijarde 750 milijuna manje poreza na robe i usluge. I možemo i dalje nastaviti istim pristupom, istom politikom i na kraju godine konstatirati da će to biti 5 milijardi manje, dobro možda turistička sezona nešto malo to izbalansira, izbalansira, ali ne puno. Jer ne vjerujem da je autor prijedloga ovoga proračuna a to je kolega Linić toliko pogriješio u procjenjivanju mogućih poreznih prihoda na robu i usluge. Podbačeni su i prihodi za zdravstveno osiguranje. Kada se spominjalo mirovinsko koje je ostvarilo nešto veće prihode od planiranih to je bila posljedica, rečeno je prebacivanjem oko 3 milijarde ako se ne varam iz drugog u prvi stup. Zašto je to bilo rađeno? Zato što je uzeti onaj novac koji se plaćao u drugi stup za osiguranike koji od trenutka usvajanja zakona nisu ni imali pravo na mirovinu iz drugog stupa. Tko i zašto je odlučio da iako je bilo propisano da ti osiguranici imaju pravo samo na mirovinu u generacijske solidarnosti s prvog stupa svejedno 5% doprinosa ide u drugi stup. I godinama su mirovinski fondovi drugog stupa sa te tri milijarde vrtjeli. Tko i zašto je te osiguranike obmanjivao i uvjeravao da će s tog naslova ostvarivati mirovinsko pravo? I onda su doživjeli šok kad su morali shvatit da to nije tako i da ih je njihov novac, kako su oni smatrali prebačen u generacijsku solidarnost. Nikad nitko nije odgovorio na to pitanje tim ljudima, a radi se o velikom broju građana ove zemlje. Podbačaj prihoda za zdravstvo, 600 milijuna, ne puno, Onaj mirovinski plus je oko milijardu i 250. Prema saznanjima koje mi u našem klubu imamo nakon utroška 3,2 milijarde planiranih za sanaciju zdravstvenog sustava, ostat će još 600 milijuna nepodmirenih obaveza iz ranijih godina i projicira se da će obaveze, dugovi s 31.12. ove godine biti novih milijardu i pol, što naznačuje da bi zdravstveni sustav u iduću godinu ušao sa 2 milijarde i 100 minusa, dugova, gubitaka, kako god hoćete. To su projekcije, ne točne brojke jer tako se projicira. Ali ja bih sad postavio i pitanje da li postoji i dug prema zdravstvenom osiguranju. Možemo lamentirati i svađati se da je sve to novac poreznih obveznica, ali ostaje činjenica da u ovoj državi postoji zakon koji primjerice propisuje da Hrvatski zavod za zapošljavanje za nezaposlene osobe koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, zdravstveno osiguranje mora uplaćivati 5% doprinosa na najnižu osnovicu. Najniža osnovica u ovom trenutku iznosi 2779,25 kuna. Dakle u zakonu je propisano da Zavod za zapošljavanje za nezaposlene koji po slovu zakona imaju pravo biti korisnici zdravstvenog osiguranja i ne plaćaju doprinos oni nego Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pola milijarde u ovoj godini. Da li je u zakonu propisano da Ministarstvo pravosuđa za osobe lišene slobode mora obračunavati 5% doprinosa na najnižu osnovicu jer i oni imaju pravo na zdravstveno? Je, 7,5 milijuna kuna. Da li je propisano da mirovinsko osiguranje za korisnike mirovina veće od prosječne 3% doprinosa daje za zdravstveno osiguranje? Je, 75 milijuna kuna u ovoj godini. Da li je propisano da 3% na braniteljske mirovine veće od prosječne ide 3% 77 milijuna u ovoj godini. Da li je propisano da na mirovine manje od prosječne ide doprinos za zdravstveno osiguranje? Je, 300 milijuna kuna u ovoj godini. To su zakonske obaveze koje je u ime poreznih obveznika donio Hrvatski sabor i rekao da će svake godine te obaveze izvršavati prema zdravstvenom osiguranju. 15% doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, 0,5% doprinosa za ozljede na radu i profesionalne bolesti, to je oko 18 milijardi 200 doprinosa koje po zakonu pripadaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Filozofiranje o tome da u jednoj kasi sasvim svejedno za koga je namijenjeno naprosto ne drži vodu, jer to je isto kao kad bi netko rekao imali smo u proračunu planiranje izgradnje autoceste ali nismo gradili autoceste nego pruge, pa to je svejedno. Nije. Ali to nije sve. propisano je da pravo da korisnici zdravstvenog osiguranja su 22 kategorije i državljana Republike Hrvatske i stranaca koji se zateknu u Hrvatskoj, a takvih je otprilike 2 milijuna i 34 tisuće, imaju pravo na zdravstveno osiguranje, a u ovoj godini bi iz državnog proračuna za tu namjenu trebalo biti izdvojeno milijardu i 100 milijuna kuna. Od poreza na duhana zdravstvenom sustavu u ovoj godini bi pripalo oko milijardu i 200, od osiguranja auto odgovornosti oko 115 milijuna kuna, to je više od 21 milijardu kuna. Unatrag 15 godina kada je po meni i mom mišljenju na nesreću zdravstvenog sustava HZZO ušao u Državnu riznicu i to je bio krivi potez… U proračun, hvala kolega Šuker na korekciji. Zato ste tu da nas ispravljate jer vi ste isto jedan od ministara koji u svih tih 15 godina Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje ove obaveze nije izvršavao. Ja kolega Šuker možda lupam, ali to je istina i tu istinu možete poreći samo činjenicom kopija doznaka i ona na kraju godine ili sredinom godine kada su zdravstvene ustanove kolabirale, kad su veledrogerije prestale uspoređivat lijekove onda smo izmišljali sanacije zdravstva pa je država iz proračuna sanirala gubitke zdravstva, prošle godine razvlastila županije i imenovala nisu stečajni nego sanacijski upravitelji i rekla da će sanirati i pokazati kako ona dobro može gospodariti. Ali ni u ovoj godini ove obaveze prema zdravstvenom sustavu nisu ispunjene, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i zato će ponovno bit na kraju godine iskazani gubitak. Zato. Ova mantra da se radi o novcu poreznih obveznika me ne zanima jer poreznim obveznicima je rečeno za koju namjenu se koji dio porezne kune koristi. U ovom slučaju je u zakonu opisano da se koristi za zdravstveno osiguranje kategorijama građana kojima je po zakonu priznato pravo da budu korisnici zdravstvenog osiguranja. I tako dugo dok iz državnog proračuna, mirovinskog zavoda, Zavoda za zapošljavanje se ne izvrše obaveze koje su zakonom propisano ja govorim o dugu prema zdravstvenom sustavu, ne o dugovanju zdravstvenog sustava nego našem dugu prema zdravstvenom sustavu. I ako nakon toga oni imaju veće rashode nego prihode onda su oni generirali dug, tek onda. I naravno da razumijem sve one koji smatraju da HZZO mora ostati u državnoj riznici zbog opće likvidnosti proračuna, zbog mogućnosti da jedan čovjek, jedan jedini čovjek svako jutro odlučuje kome će koliko dati i da li će dat. I to je tako uvijek bilo do sad. I onaj tko je politički jači dobit će prije, onaj koji je politički slabiji dobit će kasnije ili uopće neće dobiti. I mislim da rasprava o tome u Saboru posebno je nužna, zbog toga što je ovaj Sabor donio Zakon o sanaciji javnih ustanova temeljem kojeg je u proračunu osigurano, planirano 3,2 milijarde kuna, a u obrazloženju zakona je tada pisalo da će se time zdravstveni sustav sanirati i dalje biti u pozitivi. Mi tražimo da se sad napravi inventura. Godinu i 10 mjeseci je prošlo i tražimo inventuru efekata tog zakona. I onda ćemo vidjeti da li je on postignut. Isto je i u mirovinskom. Mirovinski 16 milijardi doplata iz državnog proračuna. A koliko su obaveze iz mirovinskog sustava prema općim mirovinskim propisima, a koliko prema posebnim mirovinskim propisima. Pa primjerice milijardu i 700 iz mirovinskog osiguranja ide za dječji doplatak. Da li je dječji doplatak mirovinsko osiguranje? I tako bi sad mogli redati, ali vrijeme je isteklo. Vidio sam dosta pločica za repliku pa će mi ona možda dati mogućnost da govorim i o ovoj genijalnoj ideji ulaska mirovinaca u monetizaciju autocesta. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Lesar, nisam mislio replicirati u svezi ovog što ste govorili o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ali s obzirom da sam u tom fahu i kao djelatnik bivši bolnice u Slavonskom Brodu moram nešto reći. Naime, sanacija i stabilizacija zdravstvenog sustava je bila predviđena, jedna od tih mjera bila je i uvođenje sanacijskih rekli stečajnih ravnatelja bolnica i vidimo da i pored te mjere u cijeloj Republici Hrvatskoj će preostati opet dug i dubioza od oko 2 milijarde kuna na kraju 2014. godine. Pa se pitam zapravo što, koja je svrha bila uvođenja tzv. sanacijskih, da ne kažem stečajnih upravitelja u hrvatske bolnice. Ono što me odmah alarmiralo na repliku pa sam prvi po redu je bilo zapravo ova zagreb tower, dakle preseljenje jednog ministarstva sa fondom i ostalim, pa jednim od zaposlenika koji je nekada radio u toj firmi. Pa kaže nema on veze sa tom firmom jer je radio prije 10 godina, kao da mu nije ostalo u sjećanju i poznanstvu ljudi iz te firme s kojima je mogao hvala ti bože dogovarati što god je htio. On njih više ne zna, jer on je prekrižio sve što je što je znao o njima i više nema s njima blage veze. Dakle, kako je rekao kolega Linić, dakle postoji ne samo neodgovorno ponašanje, postoji ne samo odustajanje od strukturnih reformi negoli ponašanje poput pijanih bogataša, upravo ministara i onih u agencijama itd., dakle u tom sektoru. Zato ovo izvješće bi se trebalo zvati izvješće o neizvršavanju državnog proračuna, a ne o izvršavanju. Jer kako je gospodin Linić rekao plan, rokovi, sve je to predviđeno…

sanaciji i zdravstvenog sustava naš prijedlog zaključaka koji je poslan prije nekoliko dana u proceduru je jedini poslovnički način da od Vlade zatražimo cjelovitu informaciju. I ako ona doista bude cjelovita i prikazana, svi ovi aspekti zakonskih obaveza države prema zdravstvenom osiguranju onda ćemo bit načisto čime krećemo u iduću godinu, da li doista sa 2 milijarde minusa, da li takva intervencija države naročito županijske bolnice je dala rezultate i da li su uzroci gubitaka bili tamo ili negdje drugdje. A što se tiče ove zagrebačke tvrđave za zaštitu okoliša možda se nađe još neki poduzetnik koji je najprije izgradio neboder, a kasnije ušao u državnu vlast pa će i on preselit svoje urede tamo. Hvala. Ivan Šuker, replika. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar, imate na stranici 471. službene podatke koji demantiraju ovo što vi govorite. Ovo sve što ste vi govorili trebate uzeti u obzir da u protekle dvije godine prihod od zdravstvenog doprinosa je bio 15 milijardi, a troškovi zdravstva kad pridodamo onu sanaciju su bili 23 milijarde. Prema tome, ovo sve skupa što ste vi zbrajali je daleko od 8 milijardi i nije dobro u jednu temu koja je vrlo složena, vrlo komplicirana. Na nju se odnosi 14 članaka u zakonu ulaziti na ovakav, nemojte se ljutiti, ispričavam se odmah paušalan način. Državna riznica je jedna od najkapitalnijih strukturnih reformi. I tko god se bori protiv toga ne želi dobro Republici Hrvatskoj. To govorim kao čovjek koji je bio na čelu Ministarstva financija. Svaka kuna mora biti na jednom mjestu i mora se racionalno trošiti. Nitko nema pravo oročavati po jedan posto, a da se država zadužuje po 5%. Možemo pričati što god hoćemo. Druga stvar dječji doplatak se ne isplaćuje kolega Lesar iz mirovina. Pogledajte opet stranicu …/Govornik se ne razumije./… Rekli ste, kolega Lesar prosim vas dobro pazite što ste rekli. Druga stvar, oni koji su dobili mirovine po posebnim propisima ti ljudi su radili. Neki 10, neki 15, neki 20 godina i u tom svom radnom vijeku su uplaćivali mirovinski doprinos. To što su stjecajem okolnosti ranjeni u ratu postali invalidi rada na ovaj ili onaj način ili rudari u labinskom rudniku ili ovi dole u splitskom oko ovoga azbesta stekli prava po tome oni su stekli temeljem tog prava što smo im mi dali. Ali oni su jedan dio svog života uplaćivali zdravstveni doprinos. Prema tome, ne možemo ih isključivati iz ove priče. U onom trenutku kad smo donosili ovaj zakon znali smo što donosimo, prema tome mi smo im dali to pravo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Lesar. Izvolite. Hvala kolega Šuker. Naravno da sam očekivao kolega Šuker vašu takvu repliku, kao bivšeg ministra financija. Pa to je očekivano. Vi ćete braniti Državnu riznicu kao najgenijalnije sredstvo jer ste svi ministri ili osobe od njegovog najbližeg povjerenja …/Govornik To je prvo. Drugo, sami ste zapali u zamku vlastitih zabluda. Zdravstveni doprinosi bili su na 16, troškovi na 20. 15? Malo više, malo više. Zašto? Zato što ove obaveze država nije prema zdravstvenom sustavu ispunjavala, samo zato. Možete vi sad mahati tim papirima, niste uplaćivali i ne uplaćuju i oni prije vas i oni poslije vas. To je jedno. Drugo, ja nisam rekao da se dječji doplatci isplaćuju iz mirovina nego da su u mirovinskom sustavu, a ne da se plaćaju iz mirovina.

odnosno mirovina koje su stečene po posebnim propisima problematizirao sam jer isto to vi radite i to nije korektno kad govorite o sredstvima doprinosa za mirovinsko osiguranje da država mora nadoknađivati da bi se isplaćivale mirovine. Naravno da da jer je stvorila veće obaveze time. Pa prema tome, ako je u trenutku stvaranja većih obaveza koje nisu posljedica osiguranja onda je to stavka u proračunu i gotovo. Ne doplaćujemo mirovinski sustav po općim mirovinskim propisima, nego posebna mirovinska prava. O tome se radi. Tako moramo govoriti.

Pa da ne upadnem u zamku kao bivši ministar financija ali vrlo jasno kolegi Lesaru želim reći da spas i za Mirovinski fond i za zdravstveni da jesu dio državnog proračuna iz razloga što su im rashodi veći nego namjenski prihodi. Kad govorimo o samom zdravstvenom sustavu a koji bi bilo kakva dugovanja na neisplaćene zakonske obveze koje su … prvo što se pokrilo nakon što se prošlu godinu prišlo sanaciji zdravstva bili su kubici i manjkovi u HZZO-u. Prema tome, pokrili su se iz svega toga. Nema nikakvih dugovanja, baš nikakvih. Ostaje samo pitanje da drukčijom preraspodjelom ako se izađe van moći će se tada izvršavati i trebat će se izvršavati sve zakonske odredbe koje smo uveli. Da, to je istina. Ali ono što ja kažem i želim vrlo jasno naznačiti a zbog čega smatramo da 15% zdravstvenog doprinosa pripada HZZO-u? Pa nije istina. Za sve ono što proračun mora izvršiti a to je i na nezaposlene i na bolesne i na ovakve pa proračun mora izvršiti. Stopa doprinosa može biti za te potrebe pa će se dijeliti. I onda ćete vidjeti što je. I to su gubici u HZZO-u. A kad su u pitanju zdravstvene ustanove onda morate znati postoji ugovor između HZZO-a i svake zdravstvene ustanove, neovisno da li su državne bolnice ili su županijske bolnice. Po tom ugovoru sve su institucije dobile 100% doznaka iz HZZO-a i ostvarili su gubitke.

Ali ono što vi očito ne znate onda ću vam ja reći kako ide ugovaranje HZZO-a s ustanovama. Najprije je HZZO odredio limit odokativnom metodom načelno prema odjelima koje je zdravstvena ustanova imala i ona se morala pokrit s tim limitom. A onda je Ministarstvo zdravlja sklopilo ugovor, kolektivni ugovor, i kad ga preračunate u masu 89% toga bolničkog limita koji je dobila po ugovoru je išlo na rashode za zaposlene. To je istina. Dakle, količina sredstva i način određivanja za pojedinu zdravstvenu ustanovu bio je limitiran činjenicom da HZZO nije dobivao redovito ni sva sredstva jer da je onda mi recite zašto su veledrogerije 2 puta u 5 godina prestale s isporukom lijekova? Zašto je rok plaćanja u zdravstvu iznad 160 dana? Zašto je problem i ovih dana kada veledrogerije ponovno upozoravaju da negdje oko 600 milijuna kuna još uvijek postoji nenaplaćeni računi? Ali u jednom ste u pravu, uveden je doprinos 5% za nezaposlene, država može odlučiti da bude manji ili veći od toga. Ja sam upravo govorio da je Sabor donio takve zakone, a Ministarstvo financija i druga tijela državne vlasti ih moraju poštivati ništa drugo. Hvala. I posljednja replika Silvano Hrelja. Izvolite. Ja ću vas podsjetiti da negdje 2007. godinu kada ste i vi podržali jedan zaključak Hrvatske stranke umirovljenika da se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdvoji iz državne riznice, zaključak Hrvatskog sabora. Nakon toga dva ili tri puta je to upisano u Zakon o zdravstvenom osiguranju i svaki put je to prolongirano. Mi smo i tada i danas smatrali da se u tom sustavu koji je bitno različit od sustava mirovinskog osiguranja može nešto uštediti, koliko ne znamo, trebale bi biti jako dobre projekcije da se vidi što se u tom sustavu može uštedjeti. Ono što sam primijetio u vašoj raspravi da ste generalizirali i da ste rekli porezni obveznici uplaćuju zdravstveni doprinos, je ako pri tome precizirate da su pravne osobe obveznici uplate doprinosa, jer doprinos za zdravstvo se plaća na plaću, dakle obveznici su poslodavci, naravno i obrtnici, i osobe koje su u samozapošljavanju i jedini od onih kategorija koje ste koje ste spomenuli, jedini kojima je sedemdesetak milijuna kuna obustavljeno jesu umirovljenici koji primaju mirovine više od 5400 kuna, a sve ostale kategorije nikome nije obustavljeno, niti se zna da je to uplaćeno u državni proračun. Dakle, ja vas samo molim da budete vrlo precizni. Može se isti princip upotrijebiti i za mirovinski sustav ali to nisu isti sustavi s obzirom da se radi o tekućim transferima živog rada prema minulom prema minulom radu. A što se tiče ulaska mirovinskih fondova u monetizaciju to je nemoguće direktno učiniti, nemoguće je direktno poštujući zakone učiniti da mirovinski fondovi uđu u monetizaciju - Stranka rada)** Spominjao sam izraz porezni obveznici, niste bili cijelo vrijeme u dvorani pa niste čuli. Da porezni obveznik je porezni obveznik, bilo građanin, bilo poduzetnik, pouzeće, bilo tko drugi to valjda ne treba. Sjećam se 2007. i rasprave o tome, ali vas podsjećam da ste vi i tada i danas dio vladajuće koalicije pa imate veću moć odlučivanja. Ja bih bio sretan da se izborite za realizaciju zaključaka. A što se tiče monetizacije i mirovinskih fondova. Vi velite da je nemoguć, ja bih rekao moguće je ali otprilike to vidim ovako. Negdje oko 40 i nešto milijardi kuna drugi je stup, svi osiguravatelji drugog stupa mirovinskog osiguranja uložili su u državne obveznice, oko 40 milijardi. Sad će mirovinski osiguravatelj s koferima donijeti državne obveznice Republike Hrvatske sa nekim inozemnim partnerom i reći evo to je moj udio u monetizaciji Hrvatskih autocesta. To je otprilike to što naročito premijer Zoran Milanović zadnjih dana jako naglašava. Pa smo mi postavili pitanje zašto te obveznice, odnosno zašto HAC i HAC i Autocesta Zagreb-Rijeka, umjesto toga ne izdaju obveznice pa bi mirovinski fondovi kupovali obveznice. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče i pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Dakle, u ime kluba Hrvatske narodne stranke mogu jasno utvrditi ono što je i dosada rečeno neovisno s koje strane došlo da su ovo činjenice, da je ovo realnost i da je rasprava mogu reći u ime kluba koja je dosada vođena više bila i stručna i dobronamjerna, nego kritična u onom klasičnom opozicijskom smislu kad se kaže ništa ne valja, ništa ne radite, dobro to smo čuli. Ali bilo je i dosta dobronamjernih sugestija što je iznimno bitno na onu osnovnu stvar i saborskih zastupnika da žele dobrobit i napredak ove zemlje. Potpuno je jasno, ne samo iz brojki da smo i dalje u krizi, potpuno je jasno da dio reformi koji je proveden i dio reformi koji je u tijeku da treba ubrzat da bi se te strukturne reforme jasno i i čvrsto odrazile na gospodarsko stanje u Republici Hrvatskoj, a onda na proračun Republike Hrvatske. Jer činjenice koje iščitavamo iz ovoga izvješća o smanjenju materijalnih rashoda, rashoda za zaposleno, dakle apsolutno se ne može reći da ova Vlada ne trudi se, dapače trudi se da racionalizira troškove, da učini javnu upravu na kojoj ona djeluje direktno puno efikasnijom i organiziranijom. Ovo restrukturiranje i unutar određenih uprava je baš u tom smislu da bude kvalitetnije i efikasnija građanima a posebno poduzetnicima. Međutim, potpuno je jasno da osim strukturnih reformi koje treba ubrzati, ključ za izlazak iz krize i oporavak unatoč iznimno velikoj likvidnosti u financijskom sektoru je oporavak gospodarstva. Ove naznake koje imamo u 2014. godini sa rastom industrijske proizvodnje, rastom izvoza ukazuje da smo na dobrom putu, ali ne dovoljno brzo i da nije dovoljno sa ovim mjerama koje smo do sada imali da to bude puno bolje i puno kvalitetnije. Kada raspravljamo o deficitu i javnom dugu, sigurno da hrvatski građani razmatraju i o bruto proizvodu koji je još u minusu, odnosno u stagnaciji, da hrvatski građani osjećaju da nije stvar krenula u onom smjeru u kojem svi očekujemo, u smjeru u kojem Vlada radi maksimalno da realizira. Isto tako tako kad javnost sluša i gleda u kritikama da nismo uspjeli izaći iz krize, treba jasno reći da nismo, ne najgori u EU, nego da smo u onome segmentu zemalja koji teže izlaze iz krize. Možemo mi to obrazlagati razno raznim utjecajima, što bivše vlasti, što zaduženja, što problema sa zdravstvenim i mirovinskim sustavom, što sa kamatama koje moramo vraćati, ali isto tako velike probleme u EU imaju i ostale zemlje, da je EU tek, može se reći, 2013. godine u prosjeku ispod 3% deficita, što je … ugovor, da je javni dug iznad prosjeka EU, 89%, a da po … ne bi trebao prelaziti 60, da je prosjek EU 2010. deficita bio 6,1 u eurozoni, 6,4 u zemljama koje nisu u eurozoni i da je EU, to je sasvim jasno, puno lakše izašla iz krize, a mi koji smo u EU ušli prošle godine, uz sva prilagođavanja koja su potrebna, ne samo zakonom, zakonska, zakonodavnog okvira, nego ono što je ključno za gospodarstvo su u tijeku, izlazak iz … na određen način, ulazak u nova pravila igre u EU, u jednoj recesiji koja se događala nije jednostavno i očito nije moguće preko noći. Naravno da i ovo izvješće o šestomjesečnom proračunu kao izvješće o prošlogodišnjem izvršenju proračuna, ukazuje da je ova Vlada na dobrom putu, samo sporo. One alate koje imamo, mjere, ne koristimo dovoljno brzo da bi pokrenuli onaj segment gospodarstva na koji možemo utjecati. Između ostalog ću spomenuti i javno privatno partnerstvo koje je u EU segment koji ne ulazi kroz, raspravljali smo dosta o ESA metodologijama i 95 i 2010, ne ulazi u javni dug, a otvara prostor za pokretanje onog sektora koji nam je u ovom trenutku posebno u krizi, a to je građevina, zbog toga nam i je, zbog niskog stanja građevina je brutoproizvod u biti u ovom trenutku u minusu. Javno privatno partnerstvo je segment u kojem u ovom trenutku imamo 650 milijuna u natječajima investicija, nekih 6 milijardi kuna koje su u obradi da bi sutra se realizirale. I tom segmentu ako ubrzamo određene procese pomoći ćemo i građevinskom sektoru i onda ćemo ova izvješća koja dobijemo o stanju proračuna sasvim jasno imati puno pozitivnija. Dosta se danas raspravljalo i prvenstveno o zdravstvenom sustavu i sasvim isto tako je potrebito i jasno da i izlazak iz riznice, ali i u okviru HNB-a i mogućnost korištenja danas, sutra tih sredstava kao da su u riznici, potrebno je da imamo onu nultu točku odakle to počinje. Dakle, to je nedvojbeno i definitivno i sva ova sredstva koja se u izvješću o šestomjesečnom proračunu i ono što ćemo imati u rebalansu najavljenom, moraju biti sredstva koja će imati svoje ime i prezime, odnosno učinkovitost jer je to u biti ključ da sva ova izvješća koja ćemo i dalje primati možemo puno kvalitetnije obrađivati obrađivati i realizirati, a to je ono da rad Vlade, rad ministarstava, utrošak sredstava, ja ću reći i ulaganje sredstava nije, utrošak nije trošak, on je i određeno ulaganje, da on ima svoje ime i prezime. Tako da u ime kluba HNS-a po tom pitanju, i zamjeniku ministra jasno kažem da svaki trošak koji budemo imali i u rebalansu, on mora biti jasno opravdan učinkovitosti, a tada, i te strukturne reforme koje su u tijeku, a tada i otvaranje prostora gospodarstvu i o gospodarskom oporavku će biti puno jasnije i puno kvalitetnije. Naravno da u ovom izvješću i kad govorimo i o europskim pomoćima, odnosno o europskim fondovima, potpuno je jasno da kad govorimo o 2014. – 2020. i sredstvima koja imamo na raspolaganju je nešto što se u ovom trenutku pripremaju projekti i sasvim je jasno da je '15., '16. i '17. su ključna u kojima će prihodi koji se temelje na projektima i povlačenju sredstava iz strukturnih kohezijskih fondova će biti najveći jer je to potpuno logično kao kad se gradi kuća, prvo idu temelji pa onda ide nadgradnja, a onda ta nadgradnja naravno donosi i najveće i prihode, iznose, odnosno povlačenje sredstava iz europskih fondova. Zaključno, u ime kluba HNS-a. Nismo naravno zadovoljni što ovaj proračun izvješće za šestomjesečno nije iskazalo one prihode i po PDV-u što znači da je potrošnja pala, nismo zadovoljni da rast BDP-a nije na onom nivou koji smo očekivali, na onom nivou na kojem se radi, ali isto tako jasno očekujem da je ovo završna godina recesije jer sve mjere koje su do sada obavljene, mjere koje moramo dodatno ubrzati i pojačati, tražimo da to bude što hitnije i da u 2015. godini imamo jasni izlazak iz krize. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad Utvrđujem stanku do 15 sati i nakon stanke ćemo replike.